Шановні колеги, увага! Я не бачу, що є на трибуні, але ми домовлялися про те, що ми не використовуємо трибуну Верховної Ради для плакатів, для стендів і для іншої політичної агітації. Так, колеги, правильно? Я кажу, я не знаю, якого рівня там є… Колеги! Колеги, Верховна Рада України і її трибуна не може бути площадкою для політичної агітації. Є багато законопроектів, коли ми говорили про і на трибуні і вивішували тих людей, які знаходяться у полоні, це можна було дискутувати, але не для політичних дискусій. З цієї трибуни виступають усі народні депутати, які є в залі. Тому, колеги, я прошу зайти в зал і приготуватись до реєстрації. Будь ласка.

Колеги, готові до реєстрації? Я прошу народних депутатів провести реєстрацію. Будь ласка.

І згідно 25 статті Регламенту в середу ми маємо 30 хвилин для виступів від народних депутатів з внесенням пропозицій, заяв, повідомлень. Я хочу наголосити, в середу ми маємо не від фракцій, а від народних депутатів. Тому, колеги, прошу тих, хто має бажання виступити приготуватись до запису. Зараз відбудеться запис на виступи від народних депутатів. Готові? Прошу провести запис на виступи. Будь ласка.

Соболєв Сергій Владиславович передає Івченкові. Будь ласка. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги! В ці хвилини йде судове засідання проти ганебної постанови уряду щодо встановлення цих тарифів і там особисто присутня лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Але хочеться звернути вашу увагу на те, що наразі сьогодні присутні дві концепції розвитку земельних відносин в Україні. Одні хочуть продати землю, давши можливість великим агрокомпаніям, які мають доступ до дешевих кредитів, корпоратизувати свої господарства. Колеги, біч України в монополіях, в електриці, в вугіллі, у зв’язку. Що ми хочемо з вами, щоб 20 сімей отримали монополію монополію на землю і диктували свої умови, і впливали на національну безпеку? І особливо політично впливали на розвиток аграрного сектору України сектору, який сьогодні дає 17 мільярдів валютної виручки України. "Батьківщина" проти такого розвитку подій в Україні, ми за розвиток сімейного фермерства, ми за розвиток дрібного підприємництва на селі. Тільки вдумайтесь: з 6 мільйонів робочих місць, які колись були в 90-му році, залишилось 500 тисяч. Ми нічого не зробили задля того, щоби затягти в аграрний сектор одноосібні селянські господарства – це чотири з половиною мільйони господарства, 9 мільйонів людей. Ми нічого не зробили, щоби дати їм державну підтримку і можливості для розвитку попри те, що ми з вами прийняли Закон про стимулювання розвитку сімейного фермерства. Пріоритет державної політики має будуватися на сприянні розвитку таких господарств, як це демонструють Німеччина, половиною мільйони сімейних фермерів виробляють більше експортної продукції, ніж у нас 200 компаній. підтримувати тих, хто виробляє готову продукцію і надавати їм безпосередньо дотації, які експортують готові продукти. І головне, колеги, ми маємо з вами розуміти, що майбутнє – в органічному землеробстві. І це майбутнє України. Ніхто сьогодні не пропонує цей шлях для України. На жаль, коаліція не має таких ідей, те, що пропонується, розподіляється між великими агрокомпаніями. І останнє голосування, що коаліція не спромоглася відкрити прізвища тих, хто сьогодні видобуває або має газові родовища, вчора, ви знаєте, ці голосування не пройшли, показує, що ми або ви працюєте на фінансово-промислові групи. Ми не думаємо за розвиток країни, ми за глибинну трансформацію АПК, за розвиток безпосередньо сімейного фермерства і за підтримку дрібного підприємництва на селі. І просимо вас, колеги, ні в якому разі не підтримувати той обіг, який пропонує БПП, бо це буде глобальна корпоратизація. Вдумайтеся… Вдумайтеся: пропонується одній компанії мати 33 відсотки землі у своїй власності в одному районі, у нас 490 районів. Ви розумієте, що це шлях в нікуди? Шановні колеги, давайте з вами думати про те, як створити робочі місця, а не як продати останнє, що буде давати можливість розвитку майбутнього нашої країни. Дякую. Дякую. Імідж влади та загалом держави на місцях формує місцева влада. Проте, деякі представники місцевої влади переплутали децентралізацію з російським наративом федералізації і уявили себе місцевими князьками. Місцеві бюджети, які значно зросли внаслідок успішної реформи децентралізації, мали піти на користь громад, але в деяких випадках сталося не так, як гадалося. І ось вам, шановні колеги і шановні виборці, яскравий приклад з мого виборчого округу. Місто Золотоноша, міський голова пан Войцехівський, саме під керівництвом цього князька іде активне розбазарювання державних коштів, три кримінальні справи і це тільки за два останні роки. Чому тільки варте "освоювання" (в лапках) більше 30 мільйонів гривень за останні три тижні грудня 2016 року. Начебто на реконструкцію колектора. Чи можливі такі речі без прикриття обласної влади – залишимо це питання риторичним. Здавалося б, сьогодні третя річниця від того як наша держава позбулася режиму Януковича, але методи роботи на цьому яскравому прикладі подекуди на місцях залишаються тими самими. Тітушки, які були для побиття українських героїв на Майдані, Партія регіонів – це ті речі, які поєднують Януковича і цього панича. Але найстрашніше інше, шановні колеги, і шановні українці, дуже прикметно і знаково, що в дні пам'яті Героїв Небесної Сотні цей панич не підійшов до пам'ятника Небесної Сотні і не поклав жодної квітки. Можливо загиблі герої на Майдані не є героями для нього, для цього міського голови, але ці люди є героями для нас з вами, для всіх українців і для всієї України. А для цього панича тільки Янукович був, є і залишається вчителем та героєм. Дякую за увагу. Дякуємо, шановний колега. Народний депутат Саврасов від "Блоку Петра Порошенка" передає слово своїй колезі, пані Оксані Юринець. Будь ласка, пані Оксана. 10:12:58 ЮРИНЕЦЬ

сьогодні там знаходиться Палац мистецтв, він вам всім відомий, тому що ви, подорожуючи містом, приїжджаєте на форум видавців. Ця структура, споруда належить, вже понад 20 років, є у власності Львівської обласної ради. Сьогодні Фонд держмайна подає позов. Виявляється, що буцімто вже не існуюча Спілка художників УРСР має претендувати на це майно. І сьогодні Фонд держмайна хоче відчужити це майно у територіальної громади, тобто у Львівської області, Львівської обласної ради. І, ми розуміємо, з якою метою? Тому що і магазин "Художник", який був в центрі Львова вже не є магазином "Художник" і багато інших приміщень. Ми сьогодні, народні депутати від групи "Львівщина", хочемо хочемо звернутися до Президента України, так само ми звертаємося до Прем'єр-міністра України, і я впевнена, що це ситуація буде належно вирішена. Бо це майно, яке сьогодні є у власності територіальної громади, де проходять і відбуваються події події значення не лише Львівщини, всієї України і Європи, не може належати незрозуміло кому. Не можна сьогодні в такий спосіб відчужувати майно і будь-що з ним робити, не питаючи цієї територіальної громади, яка понад 20 років вкладала туди кошти, яка понад 20 років збирала там найкращі заходи, які могли прославляти Україну і Львівщину. Тому ми звертаємося до голови Фонду держмайна звернути на це увагу. Таке свавілля ми, депутати, не допустимо. Слава Україні!

Тому що зараз, коли виступають депутати, вони виступають не тільки для виборців, а для того, щоб він почув ті фракції, які він в упор не видит фракції, які знаходяться в опозиції. Він забув як він був в опозиції, тому що ми сьогодні з вами розглядаємо, подивіться, який у нас порядок денний, які питання ми розглядаємо. Чи є там хоч одне питання, яке піднімають депутати, коли виходять на цю трибуну? Чи говорять сегодня з цієї трибуни і розглядають закони – питання тарифів? Чи є у вас у когось, щоб не звернулись до вас виборці з питанням, що це є жебрацтво, що це є геноцид до, власне, українського народу? Скажіть, будь ласка, чи розглядаємо ми питання тої "реформи" (в скобочках, в кавычечках), яку робить пані і виконуюча обов'язки Міністерства охорони здоров'я? Скажіть, будь ласка, чи розглядаємо ми питання, які піднімали практично всі опозиційні фракції, тих наслідків і те, що далі готує нам голова Національного банку, яка вже зруйнувала більше 120 банків, а зараз хоче взятися за банк, який зруйнує і нашу космічну галузь. що є питання і розвитку підприємництва, про який наш голова комітету по розвитку підприємства говорив на Погоджувальній раді, немає системи, ми приймаємо все, що завгодно, але питань, які додатково створять робочі місця, нема. Крім того я прошу звернути увагу всіх депутатів: нам уряд з вами готує нову "свинью в кулечке" или кто там как любит – кто "корову", кто "свинью", але вони готують нам свій проект пенсійної реформи. Пізно буде тоді з ними сідати і говорити, бо зроблять знову більшість, куплять, пообіцяють, і ви проголосуєте те, що не зможете й поїхати до виборців. (Шум у залі) Треба… є пропозиції, є можливі варіанти, які ми можемо запропонувати. І останнє. Я хочу, щоб мене почув пан Президент, пан Прем'єр і пан Аваков. Два дні в Харкові люди зі зброєю і в камуфляжі, в масках повністю рейдерські захватили торгово-развлекательный центр "Велмарт" – Харков, Академіка Павленко, Веревского… Павлова? Я перепрошую, дякую. Павлова. Я бистро записувала. Я прошу терміново, ми это рейдерство закінчували думали, що закінчиться з Януковичем. Але, шановні наші державні діячі, я хочу всім нагадати, наприклад, я зараз даю покази в Генпрокуратурі по злочинам, які робились проти бізнесу сім'єю Януковича, і у мене це все записано: і рейдерство, і що сжигали ресторани в Одесі. Нічого, до кожного повернеться і буде конец ваш… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, дякуємо. Влад Голуб передає слово своєму колезі Мушаку. Будь ласка. Українець має право купити землю в Сполучених Штатах Америки, Великобританії, Іспанії, Австрії та інших країнах. Єдина країна, в якій він не має права купити землю, це Україна, це його рідна Батьківщина, за яку його предки боролися. Чому ж така несправедливість і чиї інтереси захищає держава? Це раз. Друге. 41 стаття Конституції України гарантує право власності, яке складається з трьох речей: володіння, користування і розпорядження. І саме останнього позбавлені, саме права розпоряджатися своєю землею позбавлені громадяни України. Саме тому 55 народних депутатів минулого тижня подали подання до Конституційного Суду з вимогою відмінити мораторій на купівлю, продаж землі як такий, що обмежує свободи та права громадян. Вчора деякі виступаючі назвали цих людей компрадорами, манкуртами, запроданцями. Чесно кажучи, я би дуже хотів вірити, що та людина, яка про це казала, читала в оригіналі Чингіза Айтматова і його повість "І довше століття триває день", де якраз вперше описувався визначення, що таке манкурт. Якщо не читали, я хочу вам сказати, манкурт – це людина, яка позбавлена пам'яті, вона не знає своєї історії. Так от, історія України свідчить про одне: більшість часу українець мав право вільно розпоряджатися своєю землею. Це права в нього було забрано якраз сто років тому назад, як і в повісті про манкурта, да, століття, в 1917 році більшовиками і Декретом про землю.

І знаєте, не була б проблема би, якщо б ті, хто кажуть про мораторій, вони б дійсно в це вірили або б запропонували якусь модель ринку, дійсно якусь модель. Запропонуйте, скажіть, країна, де розвинута країна, де є мораторій, тоді ми, може, в становимо національне свято – день встановлення мораторію. Але наразі мораторій є Конго, Венесуела, Куба, Північна Корея. Ви вже, насправді, 10 років в українській політиці і за цей час ні разу не запропонували грамотну, взаємовигідну концепцію, модель розвитку українського ринку землі. Насправді, насправді, все, що ви можете казати, це тільки мораторій і все. Розвійте свою концепцію, скажіть, покажіть і далі будемо дискутувати фахово. Я свою концепцію з колегами запропонував, а ви, на жаль, тільки можете казати про мораторій, про село, яке гине, воно 10 років уже гине – нічого ви так і не поміняли. Тому хочете фахову дискусію – давайте почнемо, а лозунгами не треба говорити. Дякую за увагу. Дякуємо, шановний колего. Будь ласка, від "Народного фронту" депутат Бондар передає слово своєму колезі. Олег Медуниця, "Народний фронт", місто Суми. Я думаю, шановні колеги, тільки лінивий не говорив за останні три тижні слово "блокада". І, справді, зараз вся Україна, її громадяни привернули увагу до того, що відбувається зараз на лінії розмежування з тими процесами, які пов'язані з фактично блокуванням постачання енергетичного вугілля групи "А", антрацитової групи, в Україну. Позиція фракції "Народного фронту" дуже проста. Ми вважаємо, що будь-яка торгівля з окупованими територіями має бути припинена, за виключенням того критичного імпорту, який на даному часі потрібен українській державі. Ми вимагаємо, щоб уряд розробив перелік таких товарів, а в перспективі повністю заблокував торгівлю з окупованими територіями. Ті товари критичного імпорту, без яких Україна не може існувати, мають бути поставлені з інших країн, так, як це колись робив уряд Яценюка, коли ми повністю відмовилися від російського газу і купуємо його в Європі, коли ми почали завозити вугілля із Південно-Африканської Республіки, і завозили ми його тоді, не в той час, коли в нас уже були пусті склади на вугільних шахтах, а завозили ми його тоді ще, починаючи з травня місяця. Бо в нас виходить якась цікава річ: десь у нас блокада, а десь у нас, навпаки, блокада для своїх. знову-таки пів-України говорять про блокаду для деяких імпортерів на ринку автомобільного газу, газ завозять, до речі, пов'язані з одіозними чиновниками і "ватними" діячами попередньої влади, а деякі фірми, чесні, заблоковано СБУ імпорт, так, як це колись було при Курченку. Тому ми вимагаємо, щоб… бо це політична вже проблема для держави, уже навіть з коаліції депутати виходять через це, бо це, справді, несправедливо, коли одні компанії газ імпортують, а інші компанії під виглядом, що нібито там якісь слідчі дії, місяцями стоять їхні вагони, їхні наливники автомобільні, і там щось шукають. Тому це проблема, до якої вже не тільки я і мої колеги привертали увагу. І ми вимагаємо, щоб уряд знайшов розв'язання цієї проблеми, і імпорт автомобільного газу в Україну був демонополізований. Бо зараз створюється корупційна монополька, яка знову дозволить тільки вибраним кимсь компаніям завозити цей газ, в результаті чого переплачувати будуть прості українці, які переобладнали своє авто із дорого бензину на дешевий автомобільний пропан. Дякую. Дякуємо Олегу Медуниці. І зараз слово народному депутату Сергію Мельничуку. Передає слово Володимиру Михайловичу Литвину. Будь ласка, пане Володимире. Володимир Литвин, Житомирщина, Народна Партія. Шановні колеги, аналізуючи те, що відбувається, я приходжу до висновку, що ми особлива країна. Ми переважно живемо чужим життям, переважно живемо ворогами. Ми з вами, шановні колеги, святкуємо поразки і дуже любимо мертвих, і то під певні дати. І водночас, шановні колеги, ми абсолютно зневажаємо живих. Ми тут поговорили з вами про те, що непідйомні ціни і тарифи, – і забули. Якби ми вважали за необхідне зробити справедливими ці тарифи, трибуна ця була б давно заблокована, і рішення було б прийнято. Скажіть, будь ласка, як можна сьогодні вижити людям, коли ми говоримо про те, що вони вимирають без надання елементарної медичної допомоги? Що сказати вчительці із села Першотравенськ Житомирської області, яка піввіку пропрацювала і сьогодні умирає від хвороби? Що сказати ліквідатору Чорнобильської катастрофи, який дев'ять разів був у Чорнобилі, – сьогодні немає знеболюючих? Що сказати батькам, діти яких не підвозяться до шкіл, оскільки сьогодні конфлікт між об'єднаними громадами і районними державними адміністраціями, які не віддають повноважень? Що сказати сотням тисяч людей, окрім торохтіння, яке постійно звучить у цій Верховній Раді. Коли ми з вами приймемо рішення, я звертаюсь насамперед до коаліції, яка взяла на себе відповідальність за країну? Ви знаєте, в Україні не проводили перепис населення з 2001 року, хоча за всіма міжнародними визначеннями треба робити це не рідше раз на 10 років. Але зараз чорні жартівники говорять про те, що давайте ще років три попрацює ця влада на чолі тут з більшістю, і перепису населення проводити не потрібно, потрібно буде провести перекличку і на цьому все завершити. І нарешті ще один момент, шановні колеги. Я вважаю, що нам потрібно сьогодні заборонити міністрам говорити про реформи. Коли вони не знають, що робити, вони починають говорити про реформи. І зобов'язати їх зайнятися організацією життя в країні. Країні треба вдихнути життя. Люди відчувають, що вони кинуті абсолютно напризволяще. Поїдьте хоч один раз бодай на округ, я кажу це в першу чергу тим, які пробігли за списками. І я коли слухаю оцих мозолястих людей, які торохтять про землю, думаю, хоч вони хоча б сотку землі скопали. І нарешті останнє. Тут часто називають нас скотиняками. За формою – грубо, за змістом – правильно, але я думаю, що не треба ображати худобу. Дякую. (Шум у залі) У нас немає в парламенті людини з прізвищем "Скотиняка", тому немає кому давати репліку. І.Г. Кириленко, фракція "Батьківщина". Друзі, іде жваве обговорення, піднімаються надзвичайно актуальні питання, але давайте подивимось порядок дня на середу і стає гірко. Я хочу продовжити високу температуру дискусії і відповісти колезі, який тут піклувався дуже за те, що ми блокуємо, не підтримуємо ми позавчорашній день стосовно ринку землі. Шановні колеги, є декілька застережень перш, ніж це питання піднімати на таку висоту. Перше застереження звучить так. Друзі, навчитися треба торгувати хлібом, а потім уже думати за землю. Торгувати по 40 мільйонів тонн на зовнішніх ринках сировиною, подвигу і великого розуму не треба. Люди сировиною не торгують, люди торгують переробкою зерна, додану вартість, мільйони робочих місць залишають у себе в країні. Ми єдина країна в світі, яка торгує виключно сировиною. Давайте навчимося торгувати тим, що з землі вирощуємо, потім подивимося, що робити з землею. Це перше застереження. Друге застереження. В період війни капіталізація активів падає і це зрозуміло, країна в стані війни і агресор не збирається зупинятися, активи знецінюються, земельні в тому числі і в першу чергу. Сьогодні українська земля коштує в 10 разів дешевше, ніж аналог аналог в Європейському Союзі. Це дуже добре знають, на превеликий жаль, і лихварі, і спекулянти, і корупціонери. Тільки чекають: давайте відкриємо ринок землі. Третє застереження. Наука чітко говорить: "Та не торгівля землею, в першу чергу, потрібна, капіталізація землі". Що таке капіталізація? В перекладі на просту мову – фермер йде в банк і під свою землю, під заставу найкращу в світі бере вигідний довготерміновий кредит. Так у всьому світі близько 0,1 землі в світі торгується кожного року, але 70 відсотків землі в заставі. Покажіть банки в Україні, в якому можна заставити українську землю, хоч один банк. А, уявіть собі, краху зазнало близько сотні банків за останні півтора року, а якби там земля була в заставі, мільйони гектарів, де б ця земля була? Друзі, і таких застережень можна нанизувати і нанизувати, і нанизувати. Ні організаційно, ні кадрово країна сьогодні не готова до такої дуже резонансної і дуже відповідальної реформи. Покажіть, хто цю реформу зробить, я скажу чим вона закінчиться. За 25 років незалежності в Україні немає жодного досвіду позитивних реформ, починаючи від приватизації і закінчуючи державними закупівлями. Хіба це не урок для України? Я дивуюсь, що самий бойовий журналіст у нас Сергій Лещенко до сих пір цю тему не піднімає. Все, що завгодно, ……….. за все, а за землю нічого не говорить.

Віктор Кривенко, Народний Рух України. Доброго дня, шановні глядачі, шановні колеги! Я хочу підняти одне питання, от яке стосується діяльності нашої Служби безпеки, тому що у нас дивна ситуація: з одного боку є, на мою думку, порядний Голова служби і є весь інший апарат, який невідомо, на яку державу працює. Позавчора було викрадено мого помічника Славу Гораніна (позивний "Горан") – це колишній командир "Білого Молоту", один з керівників. З гучними викриками на всі сторони, що це СБУ, його затягли в машину, там душили, там погрожували, що "в тебе є донька маленька, що в тебе є дружина". Потім, оскільки він пручався і було дуже гучно, і багато людей навколо цього було, вони там між собою радилися і відпустили його. Я не думаю, сподіваюсь, що це не працівники Служби безпеки і закликаю керівника служби провести розслідування, бо відповідна заява була написана. На нашу думку, це могло мати відношення до планованих провокацій, тому що він як один з очільників радикальних радикальних дій на Майдані, має відповідну репутацію, має відповідну довіру до цього товариства. І ті заходи, які сьогодні мають відбуватися і плануються в Києві, так само могли бути штучно розігрітими, якби з ним щось сталося. За півтора роки до приходу Василя Сергійовича Грицака до служби, наскільки я знаю, було арештовано внутрішньою безпекою всього 4 есбеушники на корупції, а ці півтора роки вже 65. Тут колеги справедливо піднімали питання по скрапленому газу і моє перше депутатське звернення пішло ще півтора місяці тому з цього питання, коли по надуманим ознакам зупинялися вагони, коли компанії, які закривали частину своїх заводів, компанії, які по 100 чоловік в місяць тренували, вишколювали, відправляли на фронт. Коли компанії, які утримували з першого дня в тій же Полтаві центру реабілітації поранених утримували і були засновниками найбільшої волонтерської організації звинувачуються потім, що вони зрадники тільки під те, щоб зачистити ринок для приходу однієї монопольної компанії. І кроки повторюються один в один, так як це було при Курченку. Тому я хочу подякувати, що після того, як голова служби безпосередньо в цю ситуацію втрутився, почалися справді зміни і на цьому тижні вже є позитив, вже половина вантажу поїхала і, по моїй інформації, служба вже написала під його тиском і розслідуванням, яке там зараз проводиться, теж Міністерство економічного розвитку, щоб вони скасували цей ганебний і брехливий наказ. Я хочу підтримати колег, які говорили, що у нас сьогодні з вами ганебний порядок денний. Закон по "Южмашу" (5113), який підтримується переважною більшістю в залі, який вкрай потрібен, його немає, вчора був, сьогодні ми бачимо дуже пустий порядок денний. Закон, який дозволяє "Укргазвидобуванню" вийти з цієї монополії, тиску, перевіряючих органів 30… В.М. Тому я закликаю керівників фракцій і колег по парламенту, позафракційних депутатів завтра забезпечити явку. І дуже прошу Голову парламенту ці законопроекти поставити завтра і щоб ми їх проголосували. А до служби ще раз звертаюся з проханням провести об'єктивні розслідування всередині самої служби. Дякуємо. Будь ласка, наступний це народний депутат Міщенко. Я пам'ятаю про репліку, після всіх виступаючих. Останній це народний депутат Міщенко, потім одна хвилина репліки Сергія Лещенка. Сергій Міщенко, 98 округ Київщина. Шановні громадяни України, шановні колеги! Я хочу звернути увагу на одну проблему, яку вчора намагалися вирішити депутати, але, на жаль, не вийшло, напевно, не з того боку підійшли, не все доопрацювали. Це стосується питання отримання земельних ділянок, де немає генеральних планів. Я повністю згоден з тими виступаючими вчора, які казали, що для великих міст, для Києва, для обласних центрів це корупційна складова і завдяки таким законопроектам можливо зробити все, щоб узаконити десятки сотні гектарів землі. Але задумайтеся над іншою проблемою, я наведу вам один приклад.

Коли вони пішли за генеральним планом в єдиний інститут монополіст в Києві, їм загадали 8 мільйонів за генеральний план. атошники, які знають, що в цьому селі є вільна земля і вони мають на 10 соток під забудову, прийшли просити цю землю, їм – відмова. Тому що, так, по закону одному ви маєте право на землю під забудову на 10 соток; але по іншому закону ви цього права не маєте, поки ми за 8 мільйонів не купимо генеральний план. І це масово по всій сільській місцевості в Україні. І у мене запитання, звичайно, завдання, скільки треба років цій сільради не їсти, не пити, не ремонтувати, щоб купити цей план? І інше завдання, цієї задачі: через скільки років отримають атошники Бориспільського району і інших районів України цю землю? От сьогодні я підійшов до Верховної Ради, а в оцепленні стоїть хлопець, теж з АТО, але з Закарпаття і каже, Сергій Григорович, от я вчора трохи не зрозумів цього закону. Я йому пояснив, що ті люди, які виступали проти того, щоб в містах це було, я згоден. Але є сільська місцевість, і ви, поки не буде прийнятий закон, який регулює це питання, не будете, атошники, отримувати цю землю. Тому я закликаю колег, на сьогоднішній день є ці законопроекти, які вирішують це питання у Верховній Раді. Але ми не можемо одною рукою атошникам давати, а іншим законом прибирати у них це право.

Те, що відбувається останні три місяці, це ганьба на очах всієї держави, коли Служба безпеки України, з одного боку, це департамент "К", він ловить, знаєте, корупціонерку Юлію Марушевську, яка 500 гривень премію виписала, а з іншого боку, блокує всю українську промисловість скрапленого газу, весь імпорт фактично зупинено. 15-16 трейдерів уже три місяці простоюють на кордоні. З іншого боку це робить Департамент з економічних злочинів Генеральної прокуратури, який теж прославився всіма одіозними справами, де працював відомий всім Сус, і який так само діяв у вертикалі Адміністрації Президента. І останнє рішення – це ввели ще санкції Міністерством економіки. але не кажуть чию. Я кажу чию: монополію Медведчука. І це ганьба, коли СБУ і Генпрокуратура допомагають Медведчуку стати великим гравцем на ринку імпорту скрапленого газу, і потім заплатять за це все українські громадяни, Дайте завершити, будь ласка, 15 секунд. ЛЕЩЕНКО С.А. … тому що саме українські громади користуються скрапленим газом, вони його використовують як пальне, вони ним користуються в балонах у селах, але вони заплатять не українським трейдерам, а Медведчуку, який відомий тим, що має кума в Кремлі, того самого кума, який розвернув військову агресію проти України. Дякуємо. Шановні колеги, виступи від народних депутатів завершені і зараз я передаю слово головуючому, і ми переходимо до розгляду порядку денного. Шановні колеги, переходимо до питань порядку денного. У нас традиційно в середу перше питання – це питання ратифікації. І я прошу зараз усіх зайти в зал і приготуватись для прийняття рішення. Першим ставиться на голосування на розгляд проект Закону про ратифікацію Договору між Україною та Урядом Малайзії про взаємну правову допомогу в кримінальних справах. І я поставлю на голосування пропозицію розгляду за скороченою процедурою. Я прошу зайти в зал і приготуватись до голосування. Будь ласка.

І я ставлю на голосування пропозицію розгляду за скороченою процедурою проекту Закону про ратифікацію 0128, і прошу всіх підтримати, колеги. Прошу підтримати, щоб ми змогли повноцінно розглянути всі питання сьогоднішнього дня. Прошу проголосувати, прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Будь ласка. За-158 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді заступника міністра юстиції Петухова Сергія Ігоревича. Сергій Ігоревич, будь ласка.

Доброго дня, шановні народні депутати! Вашій увазі пропонується проект Закону України про ратифікацію Договору між Україною та урядом Малайзії про взаємну правову допомогу у кримінальних справах. Цей договір був підписаний від імені України під час візиту Президента України в Малайзію 4 серпня минулого року і спрямований на врегулювання співпраці між Україною і Малайзією у кримінальних справах. Ратифікація цього договору дозволить врегулювати співпрацю між Міністерством юстиції та Генеральною прокуратурою України, які обидва є центральними органами для цілей цієї конвенції з їхніми відповідниками у Малайзії. Що регулює цей договір? Цей договір регулює питання одержання доказів, заслуховування свідків, вручення судових та інших процесуальних документів, огляд об'єктів місцевості, надавання інформації і речових доказів, і таким чином, дозволить покращити співпрацю між Малайзією та Україною у розслідуванні транскордонних міжнародних справ, справ, транскордонних злочинів, які вчиняються не в одній країні. Відповідно прошу підтримати зазначений проект Закону. Дякую за увагу. Будь ласка, слово для співдоповіді надається представнику профільного Комітету закордонних справ народному депутату Світлані Заліщук. Пані Світлана, будь ласка. Пані головуюча, шановні колеги! Комітет у закордонних справах на своєму засіданні 8 лютого 2017 року розглянув внесений Президентом проект Закону України про ратифікацію Договору між Україною та урядом Малайзії про взаємну правову допомогу у кримінальних справах і ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти згаданий законопроект за основу та в цілому та ратифікувати договір між Україною та урядом Малайзії про взаємну правову допомогу в кримінальних справах. Метою прийняття закону є виконання внутрішньо державних процедур, необхідних для набуття договором чинності. Ратифікація договору дозволить налагодити ефективне співробітництво судів та інших компетентних органів обох держав у процесі надання взаємної правової допомоги при розслідуванні кримінальних справ та конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом Відповідно до пояснювальної записки за підписом міністра юстиції, реалізація положень договору забезпечуватимуться у межах коштів, призначених у державному бюджеті. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради підтримує прийняття поданого законопроекту. Тож прошу підтримати рішення Комітету у закордонних справах та ратифікувати зазначений договір. Дуже дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо пані Світлана. Зараз, будь ласка, запишіться. Чи є потреба обговорювати цю ратифікацію? Є, потреба є обговорювати. Запишіться від фракцій, будь ласка, два – за, два –

Будь ласка, Чижмарь. Юрій Чижмарь, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні колеги, зрозуміло, що ратифікувати подібні угоди, де ми співпрацюємо з правоохоронними органами інших країн, враховуючи кількість втікачів з України – правопорушників, треба. Але ми не ловимо сьогодні правопорушників і в нашій країні. Я в січні місяці звернувся до Національного антикорупційного бюро про те, що корпорація "Укрспирт" державне підприємство закупило газ на цілий рік на 2 тисячі гривень дорожче, аніж воно є на ринку, замість 6 тисяч 500 – 9 тисяч 700. Мені поступила відповідь від заступника Національного антикорупційного бюро, що це не є порушенням, вони в цьому не вбачають порушення і відповідно, врахують це в подальшій роботі. Звернувся по питанню того, що пройшли в вересні місяці конкурси на заміщення вакантних посад директорів державних радгоспів, півроку не призначають директорів. Я розумію, що це так само є корупцією, але ці підприємства виставляють на приватизацію. Тому на сьогоднішній день прошу враховувати це моїм депутатським зверненням з трибуни Верховної Ради і розібратися щодо системної корупції в органах Міністерства аграрної промисловості щодо діяльності як "Укрспирту" по закупівлі державним підприємством, державним концерном газу, так само і щодо призначення осіб на підставі проведених конкурсів. Дякую Колеги, зараз буде заключний виступ, тому я дуже прошу Секретаріат Верховної Ради повідомити депутатів, що зараз відбудеться голосування. Прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. Через 2 хвилини ми перейдемо до прийняття рішення. Я прошу усіх народних депутатів зайти в зал і зайняти робочі місця.

Шановні колеги, фракція партії "Блок Петра Порошенка" підтримує ратифікацію зазначеного договору. Колеги, цей документ змусить злочинців, які переховуються за кордоном від українського законодавства, викреслити Малайзію зі своєї мапи. Відомо, що саме країни Південно-Східної Азії часто стають місцем відмивання вкрадених в Україні коштів і приваблюють багато втікачів. Договір про взаємну правову допомогу з Малайзією дає нові механізми пошуку та притягнення винних у тяжких злочинах. Ми йдемо шляхом сили закону, де за кожний злочин слідує покарання, незалежно від місця переховування виявленого. Крім того, нагадую, що наразі триває розслідування катастрофи борту МН-17, і цей договір може надати нашим правоохоронним органам нові механізми співробітництва. Для українців питання встановлення істини та покарання за цей страшний злочин проти людяності досі залишається актуальним, тим паче подібні договори поглиблюють співпрацю України з іншими державами, посилюють роль українського законодавства на міжнародній арені, чим захищають наших громадян в будь-якому куточку світу. Саме тому фракція "Блоку Петра Порошенка" буде підтримувати ратифікацію зазначеного договору. І закликаємо наших колег також віддати свої голоси "за". Дякую ще раз за увагу. прошу зайти в зал. Мене автори попросили поставити на рейтингове голосування. Я це зроблю, але ми все одно потім маємо перейти до прийняття рішення. Будь ласка, прошу заходити депутатів в зал. Прошу займати робочі місця, переходимо до прийняття рішення, колеги, будь ласка. Я ставлю на рейтингове голосування проект Закону про ратифікацію Договору між Україною та Урядом Малайзії про взаємну правову допомогу в кримінальних справах. Всі виступаючі, всі фракції підтримують цю ратифікацію. Я прошу взяти участь в рейтинговому голосуванні. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Прошу підтримати, прошу проголосувати, рейтингове голосування. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати, голосуємо.

Я прошу, колеги, запросити депутатів в зал, приготуватись до голосування. Голів фракцій прошу запросити депутатів. Колеги, готові до прийняття рішення? Я бачу, всі фракції голосують. Тож треба дисципліну під час прийняття рішення. Колеги, займайте робочі місця. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Договору між Україною та Урядом Малайзії про взаємну правову допомогу в кримінальних справах. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо! Прошу підтримати, колеги. Займіть робочі місця. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. 5 голосів. Щойно колеги вийшли із залу. Запросіть в зал. Я почекаю хвилинку, запросіть депутатів у зал, будь ласка.

я прошу зайняти робочі місця під час голосування. Колеги, це міжнародні зобов'язання Верховної Ради України, я сподіваюсь всі свідомі відповідальністю голосування. Колеги, ну щойно вийшли із залу. Готові до голосування? Будь ласка, займіть робочі місця. Я поставлю на повернення. …… кожний голос має вагу. Будь ласка, займіть робочі місця. І я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Закону про ратифікацію Договору між Україною та Урядом Малайзії про взаємну правову допомогу в кримінальних справах. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Уважно прошу всіх проголосувати. Голосуємо повернення до ратифікації.

Повернулись. Тепер я ставлю проект Закону про ратифікацію Договору між Україною та Урядом Малайзії про взаємну правову допомогу в кримінальних справах (0128) в цілому. За пропозицією комітету – в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо в цілому 0128. Голосуємо. прийнято. Рішення прийняте, колеги. Наступний в нас є суміжний законопроект. Це є 0129 проект Закону про ратифікацію Договору між Україною та Урядом Малайзії про видачу правопорушників. Я прошу підтримати розгляд. Колеги, це… Можливо, ми відразу проголосуємо його? Ні. Давайте перший… Скорочена Скорочена процедура, доповідь і голосуємо. Спочатку, колеги, за скорочену процедуру прошу підтримати. 200 – за. Рішення прийняте. Доповідь – Петухов Сергій Ігорович. Будь ласка, дуже коротко. Дуже лаконічно,

або так звана екстрадиція. Передбачає умови і порядок здійснення цієї процедури. Найважливіше, що в Малайзії зараз перебувають дві громадянки України, які знаходиться під судом за контрабанду наркотичних засобів. І хоча цей договір безпосередньо не стосується їх, але умовою для подальших переговорів, про укладення договору потенційного про передачу їх в Україну після засудження є ратифікація цього договору. Без цього малайзійська сторона не готова не готова була обговорювати долю наших громадянок. Тому ратифікація цього договору має конкретну прикладну мету, яка потрібна вже прямо зараз, тому що судові процеси тривають в Малайзії, там дуже серйозні покарання передбачені за ці статті для громадянок України двох, які зараз перебувають під слідством і судом. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Чи є бажаючі взяти участь в обговоренні? Немає бажаючих взяти участь в обговоренні. Отже, колеги, прошу приготуватись до голосування і я прошу зайти в зал і приготуватись до голосування. Колеги, будь ласка, запросіть депутатів в зал, запросіть депутатів в зал. І я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Договору між Україною та Урядом Малайзії про видачу правопорушників (номер 0129) за пропозицією комітету прийняти в цілому. Прошу проголосувати. Прошу підтримати 0129 в цілому. Прошу проголосувати, колеги, голосуємо, прошу підтримати.

Не встигли зайти, будь ласка, зайдіть в зал. Колеги, займіть робочі місця, 6 голосів чи 8. Будь ласка, зайдіть в зал, колеги. Я прошу запросити, голів фракцій, депутатів в зал. Колеги, готові до голосування? Займіть робочі місця. Я ставлю на пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону 0129. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Прошу проголосувати. Голосуємо, колеги, кожен голос має вагу, прошу проголосувати повернення до 0129, голосуємо, колеги, прошу підтримати. Три голоси. Будь ласка, заходьте в зал, займайте робочі місця, колеги. Будь ласка, прошу зайти в зал і зайняти робочі місця.

Колеги, отже, я прошу зараз приготуватися до голосування, зайняти робочі місця, будь ласка. І я ставлю пропозицію на повернення до проекту Закону про ратифікацію Договору між Україною та Урядом Малайзії про видачу правопорушників. Прошу проголосувати за повернення. Прошу голосувати, колеги. Будь ласка, голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. За-224 Колеги, це є міжнародні зобов'язання наші. Є проблема з системою, ми її зараз не вирішимо, ми зможемо ще раз поставити на голосування. Я бачу. Будь ласка, займіть робочі місця. Колеги, я ставлю пропозицію повернутися до проекту Закону про ратифікацію 0129. Прошу всіх зайняти робочі місця, прошу проголосувати за повернення до проекту закону 0129. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Прошу проголосувати, прошу підтримати, голосуємо. Прошу підтримати. За-230 Тепер я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Договору між Україною та Урядом Малайзії про видачу правопорушників (№ 0129) за пропозицією комітету в цілому. Колеги, приймаємо рішення, прошу бути на робочих місцях і прошу підтримати 0129 в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо. Голосуємо, колеги, прошу підтримати. 235 – за. Рішення прийняте. Переходимо до наступного питання з розділу "Ратифікації" – це проект Закону про ратифікацію Угоди між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу", 0130. Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою, будь ласка. Прошу підтримати скорочену процедуру. 190 – за. Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Тітарчука Михайла Івановича. Михайло Шановний Голово! Шановні народні депутати! На ваш розгляд вноситься законопроект про ратифікацію Угоди між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу, програма (COSME) (2014-2020)". Угода спрямована на приєднання України до програми COSME, участь в якій сприятиме прискоренню виходу українських підприємств на ринок ЄС. Зміцненню торгівельних зв'язків з європейськими компаніями та залученню іноземних інвестицій в Україну. COSME – це набір тематичних проектів та програм на період з 2014 до 2020 із загальним бюджетом в 2,3 мільярди євро. Приєднання України до COSME відкриває українським підприємствам доступ до трьох компонентів програми: перше – це покращення умов доступу підприємств на ринки, друге – покращення регуляторних умов функціонування підприємств, третє – формування культури ведення бізнесу. Участь України в програмі COSME дозволить реалізувати три зазначені компоненти програми з яких: 21,5 відсотків від бюджету програми передбачено на покращення умов доступу від бюджету – на покращення умов для конкурентоспроможності та 2,5 від бюджету – на формування культури ведення бізнесу. Шановні народні депутати, враховуючи, що прийняття законопроекту дозволить малому і середньому бізнесу залучити кошти на матеріальні ресурси ЄС для більш якісної підготовки українського бізнесу до вільної торгівлі торгівлі з ЄС, а також сприятиме поліпшенню бізнес-середовища та розвитку малого підприємництва в Україні. Прошу прийняти його за основу та цілому. Дякую за увагу. Ні, у нас скорочена процедура, пані Олександро, все гаразд йдемо по регламенту. Все гаразд. А, будь ласка, Оксана Юринець – від комітету євроінтеграції. Шановна президія! Шановні народні депутати! Комітет з питань європейської інтеграції на своєму засіданні розглянув проект Закону про ратифікацію Угоди між Урядом України та Європейським Союзом про участь України у програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)". На нашу думку, ратифікація Угоди створить правові підстави для участі України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу", що сприятиме поліпшенню бізнес середовищу та розвитку малого і середнього підприємництва в Україні. Реалізація положень зазначеної угоди сприятиме формуванню культури ведення бізнесу, сприятиме малому і середньому підприємництву підвищенню його конкурентоспроможності, а також надасть доступ до низки інструментів, які фінансує програма COSME. служба підтримки інтелектуальної власності Порталу інтернаціоналізації підприємств малого та середнього бізнесу тощо, сприятиме виходу на нові ринки. Комітет вважає, що доцільно ратифікувати зазначену угоду, таке рішення, що узгоджується з висновком Головного науково-експертного управління Верховної Ради України.

Будь ласка, я прошу від фракцій записатися на обговорення. Юрій Чижмарь Мосійчуку, народному депутату, передає слово. Будь ласка, пане Мосійчук. Шановний український народе, шановний український парламент! Звичайно, фракція Радикальної партії підтримує ратифікацію цієї… цього документу. Він є важливим, як і будь-які зносини України з Європейським Союзом та іншими сусідами, які не проявляють до нас агресії. Але хотів би звернути увагу у контексті саме цієї постанови на те, що відбувається у нас у країні. У парламенті існує група, компрадорська група осіб… я не знаю, як їх навіть назвати: європопулісти, євробалаболи, євронегідники, які хочуть продати нашу рідну українську землю. Тут виступали і казали про козаччину, то я хочу іншу… ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу говорити… Шановний пане Ігоре, будь ласка, обговорюємо законопроект – ратифікацію. Будь ласка, я прошу вас повернутися до обговорення. Дякую. до обговорення. Дякую. (Шум у залі) Шановний пане Ігоре! Колеги по парламенту просять мене як головуючого дотримуватися норми Регламенту, який вимагають обговорювати законопроект. Законопроект у нас звучить наступним чином… у залі) Я не перебиваю, я веду!.. Я дуже люблю опозицію, а Радикальна партія – моя дуже любима опозиція. Я дуже вас прошу, шановні колеги! До мене звернулися народні депутати України з проханням дотримуватися регламенту. Пане Ігоре, будь ласка, повернуться до обговорення законопроекту, який звучить "конкурентна спроможність малого і середнього бізнесу", ратифікація. Дякую. Будь ласка, мікрофон пану Мосійчуку, він буде виступати по регламенту. в контексті хочу нагадати. Крім козаччини, іншу сторінку української історії – Коліївщини, от, бійтеся Коліївщини, шановні. Тому що тоді, коли починають гендлювати землею, коли з'являються особи, які... які торгують землею як матір'ю рідною, то тоді, тоді піднімається український народ з вилами, з косами і вирізає цих гендлярів, вирізає тих, хто як матір продають землю. А тим, хто каже стосовно комунізму і хоче продати українську землю чужинцям, то хочу сказати, що ви, ви, саме такі як ви, привели комуністів сюди. Тому що ви займалися, ваші попередники, взаємопоборюванням в Україні у 18-му році, змінювали владу, билися, а потім несли відповідальність за мільйони жертв голодомору. Саме ви займаєтесь зараз взаємопоборенням і знищенням української держави і нації. Слава Україні! Зараз я дам слово Олексію Порошенку. І тільки, колеги, ми обговорюємо важливі ратифікаційні закони. Для чого в залі піднімати політичні дискусії по питаннях, які зовсім не стосуються тих законів? Ми втрачаємо шанс їх прийняти під час дискусії. Я закликаю народних депутатів обговорювати по темі законопроекту. Зараз я надаю слово Порошенку Олексію Петровичу. Включіть мікрофон, будь ласка. Дякую. Шановні колеги, шановний головуючий, я все ж таки хотів би повернутися в рамки Регламенту і без популізму до обговорення закону. Фракція "Блок Петра Порошенка" буде стовідсотково, безумовно, голосувати за ратифікацію цієї угоди. Я вважаю, що ця угода – це реально шанс для українського суспільства, можливість долучитись до європейської програми розвитку малого та середнього бізнесу. Саме цей сегмент підприємництва, а не велика промисловість, є ключовим у розвинутих країнах. Малий та середній бізнес забезпечує там понад половину ВВП та створює до 90 відсотків робочих місць. При цьому програма COSME не тільки спрощує доступ вітчизняних підприємців на європейський ринок, вона дає шанс налагодити партнерські відносини з іноземними колегами. Хотів би звернути увагу, що загальний бюджет програми – понад 2 мільярди євро, частину з яких можна залучити саме для створення та розвитку власного бізнесу для наших співвітчизників. Також на формування сучасної культури ведення бізнесу в України програма COSME планує витратити близько 60 мільйонів євро. Я думаю, що це є дуже важливий законопроект, який нам треба прийняти, і об'єднати зараз зал навколо цього, а не навколо якихось інших популістичних речей. Дякую. Голосуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, за кілька хвилин буде прийняття рішення. І прошу запросити депутатів в зал. А зараз я до слова запрошую Кужель Олександру Володимирівну. Будь ласка. і фракція "Батьківщина" будемо підтримувати ратифікацію цієї угоди. Тому що хочу нагадати всім, що в Європі і в цивілізованих країнах демократія вважається… країна вважається демократичною при умовах, коли малого і середнього бізнесу більше як 70 відсотків. Я хочу нагадати уряду, бо ви кожен раз, коли приходить новий уряд, починаєте з чистого паперу, забуваючи, що робили попередні уряди. У 2009 році ми підписали з Європою Меморандум, який має назву: "Думай о малом". Всі європейські країни поставили задачу про те, що кожен день вони повинні створювати для розвитку малого і середнього бізнесу. На жаль, звертаю увагу Міністерства економіки, у вас йде велика кількість фінансових грантів, грантів на написання законопроектів, у вас зараз буде програма кредитування, але все це під сукнею, закрито, і бізнес, який не є великим і не знаходить до вас до кабінетів, не має інформації про ці програми. Ми вимагаємо, щоб вся інформація по грантам, хто їх виконує, щоб ми знали, хто проштовхує тут законопроекти лобістські, вся інформація по кредитній допомозі малому бізнесу була відкрита. А ми своїм виборцям донесемо, де її можна розглянути, але будемо контролювати, щоб не виїдали українським комерційним банкам, які будуть ставити таку ж ставку на кредити, як мають в Україні. Дякую. Колеги, я прошу заходити в зал. Зараз ми переходимо до прийняття рішення. Ще хвилину від позафракційних, Чумак. І, колеги, через хвилину прийняття рішення. Прошу усіх запросити в зал і зайти в зал для прийняття рішення, будь ласка. безумовно пропоную підтримати цей важливий євроінтеграційний закон. Але хочу сказати трохи про інше. Я – людина дуже чемна, в моєму лексиконі немає слів манкурти, запроданці, євробалаболи або ще інші. І коли я такі слова чую в українському парламенті, вони мені дуже не подобаються. А не подобаються, знаєте, з якого приводу? Шановні громадяни України, візьміть, будь ласка, просто зробіть, зайдіть в реєстр декларацій електронних тих людей, які використовують ці слова. Ви дуже цікаво побачите, що там крім мощей святих під кроватью, мільйон готівки, півмільйона готівки у людей, які ні дня не працювали в бізнесі. в доларах, я кажу, мільйони готівки. Купа нерухомості у людей, які ні дня не працювали в бізнесі. Ви думаєте, де вони їх взяли? Ви думаєте, чого вони так дуже серйозно, ретельно бояться за те, що буде продаватися земля? Тому що вона сьогодні продається

Ми провели повне обговорення проекту ратифікації. Це, напевно, один з найважливіших, які на сьогодні є, проектів, тому прошу всіх зайняти робочі місця і приготуватись до голосування. Отже, колеги, можемо голосувати. Я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Угоди між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу" (номер 0130) за пропозицією комітету в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати. В цілому. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо. Доведеться повернутись, я бачу. Я бачу, займіть місця свої. Будь ласка, колеги, прошу зайняти місця. Не виходьте із залу колеги, навпаки заходьте у зал. Колеги, підтримайте, будь ласка. Отже, прошу сконцентруватись. Я ставлю пропозицію повернутись до 0130: ратифікація Угоди між Урядом України і Європейським Союзом. Прошу проголосувати за повернення до 0130. Колеги, прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Кожен голос має значення. Прошу проголосувати. Голосуємо, колеги, повернення.

в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати в цілому 0130, ратифікацію Угоди між Урядом України і Європейським Союзом. Голосуємо, колеги. Будь ласка, уважно, кожний голос має вагу. Голосуємо. Прошу підтримати.

За-226 Рішення прийнято. Проект закону прийнятий, колеги. Олег Валерійович, у мене є заява… У нас ще одна ратифікація, можемо її швидко розглянути і потім там перерву? Ще одна остання ратифікація, колеги. Наступна у нас є 0131, це проект Закону про приєднання до Протоколу про сталий туризм до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат. Наступний законопроект по порядку денному. Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Будь ласка.

190 – за. Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Тітарчука Михайла Івановича. Михайло Іванович, будь ласка. Шановний Голово! Шановні народні депутати! На ваш розгляд виноситься проект Закону України "Про приєднання до Протоколу про сталий туризм до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат". Законопроект розроблено з метою приєднання України до Протоколу про сталий туризм на виконання положень Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат. У 2011 році під час Конференції сторін Карпатською конвенцією укладено Протокол про сталий туризм до Карпатської конвенції. Сторонами протоколу є: Словаччина, Чехія, Польща, Угорщина, Румунія. Протокол набрав чинності у 2013 році. Усвідомлюючи важливість принципів сталого розвитку для карпатського регіону та з метою покращення перспектив Карпат, у збереженні природної, культурної спадщини та використання її туристичного потенціалу, прийняття закону сприятиме посиленню позицій на міжнародному туристичному ринку та консолідацію спільних інтересів областей карпатського регіону щодо розвитку туризму, а також реалізації міжнародних програм із залучення інвестицій. Шановні народні депутати, враховуючи, що прийняття законопроекту дозволить Україні приєднатись до Проколу про сталий туризм до Карпатської конвенції, хотів би зазначити, цей рік Генеральна асамблея ООН також визнала роком сталого туризму, Указ про рік туризму в Україні, указ Президента знаходиться на підписі. І третє, основне. Те, що один із пріоритетів Міністерства економіки є підтримка туризму. Тому прошу прийняти його за основу та в цілому. Дякую за увагу. Дякую. До співдоповіді запрошується голова підкомітету Комітету у закордонних справах Заліщук Світлана Петрівна. Будь ласка. Пане головуючий, шановні колеги! Комітет у закордонних справах на своєму засіданні від 8 лютого розглянув відповідний законопроект та ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти згаданий законопроект за основу та в цілому. Приєднання до протоколу сприятиме розвитку сільського та екологічного туризму в карпатському регіоні, реалізації міжнародних програм, залученню іноземних інвестицій, збільшенню обсягів туризму в Україні та відповідно фінансових надходжень до бюджетів усіх рівнів. Я хочу наголосити, що транспортна інфраструктура Карпат наразі є у стані далекому від задовільного, цим питанням ніхто серйозно не займався вже десятки років. Завдяки застосуванню протоколу ми, разом з іншими країнами карпатського регіону, нарешті зможемо зайнятися розвитком тут сталого туризму. Окремо слід відзначити екологічну спрямованість цього документу. Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, реалізація положень не потребуватиме додаткових фінансових витрат. Головне наукове управління експертне також підтримує законопроект та відзначає, що він матиме позитивний вплив на сталість розвитку туристичної туристичної інфраструктури. Тож, шановні колеги, прошу підтримати за основу та в цілому. Дуже дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Будь ласка, прошу провести запис: два – за, два – проти.

Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Вкрай важливо ратифікувати таку угоду. Насправді, коли ми тут всі говоримо про ліс, про вивезення лісу і інші проблеми кругляка, можу вам сказати, що Чернівецька, Івано-Франківська, Львівська, Закарпатська області - це ті області, де Карпати сьогодні є основним чинником визначення того як ми можемо далі рухатися і співіснувати з нашими сусідами. "Європа Карпат" – це форум, який відбувається багатьох років і насправді, це те природнє явище, яке може нас об'єднати. І сьогодні ратифікація таких угод унеможливлює унеможливлює експлуатацію України як такої. Тому я прошу всіх депутатів, які представляють ці гірські райони особливо, звернути на це увагу і ратифікувати цю угоду, де ми будемо на рівні з нашими колегами з Європейського Союзу розуміти, що в нас одні правила і ми живемо за одним законом. Дякую. Прошу підтримати. Дякую. Вовк Віктор Іванович передає слово Галасюку для виступу. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги! Тут мова йде про сталий розвиток Карпат та з такою державницькою політикою у нас скоро самих Карпат не буде, бо уряд в ганебний спосіб, через махінацію, вніс в парламент законопроект про скасування мораторію на експорт лісу-кругляка. Це абсолютно антидержавницька, компрадорська ініціатива, яка спрямована на руйнування української екології, руйнування української економіки на те, щоб українці ставали заробітчанами в Європі, не здатними прогодуватися в своїй країні, це абсолютно неприпустимо. Не можна однією рукою казати те, що ми будемо забезпечувати сталий розвиток Карпат, а іншою рукою робити ці Карпати лисими і голими, за безцінь за кордон продавати ліс-кругляк. Мораторій, який ми з Олегом Ляшком, з вами, з нашими однодумцями вибороли в цьому парламенті, сьогодні діє на користь української економіки, на користь української промисловості, створює нові робочі місця, сотні мільйонів додаткових інвестицій прийшли в країну, на 17 відсотків в доларах США зросли надходження до державного бюджету. Ефект позитивний для країни, який сьогодні хочуть компрадори знищити. Ми не дамо це зробити так само як ми не дамо продати українську землю, бо треба не землю продавати, треба не людей своїх продавати у вигляді емігрантів за кордон, а треба тут робити готову продукцію, її продавати, тоді забагатіємо, бо це робить Європа, це робить Сполучені штати Америки, це робить Японія, всі нормальні країни розвивають своє виробництво, тому не треба торгувати країною. Дякую. Надається слово для виступу Солов'ю, будь ласка, від трибуни. Юрій Соловей, 89 виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. Я, перш за все, хочу підтримати свого попереднього виступаючого колегу Віктора Галасюка і сказати, що не тільки депутати, які обрані від гірських населених пунктів, а всі депутати, депутати, я переконаний, з державницькою позицією в українському парламенті не дозволять ніколи скасувати мораторій на вивіз лісу-кругляка це перше. І друге, що стосується даного законопроекту. Шановні колеги, Україна має перлину – це українські Карпати. Саме такі перлини дозволяють таким країнам як Австрія, зокрема, частина Інсбруку, Німеччина – Баварія, Низькі Татри у Словаччині, чи Закопане у Польщі, розвивати економіку цих країн і цих країв. українські Карпати – це також Богом дана нам земля, яка дозволяє нам дуже серйозно розвинутись вперед і зробити одну з найкращих туристичних інфраструктур. Такі законопроекти як і, до речі, законопроект, А, хвилину. СОЛОВЕЙ Ю.І. Цей законопроект як і попередній дозволяє саме розвиватися малому і середньому бізнесу, який є основою саме в гірських населених пунктах і основою для розвитку туризму. Закликаю всіх підтримати в цілому даний законопроект. Дякую. Не встигли записатися від кількох груп і фракцій, будь ласка, Іван Крулько від "Батьківщини", потім Сергій Мельничук. Немає більше бажаючих? І Сергій Кіраль, від "Самопомочі". Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, "Батьківщина" буде підтримувати ратифікацію цієї конвенції, але на що має бути спрямована ця конвенція про охорону і сталий розвиток Карпат, на те, щоб не вирубалися ліси безконтрольно в Карпатах, на те, щоб ми могли зберегти це унікальне насліддя Карпат. Тому, не вимоги про зняття мораторію на те, щоб вирубати Карпати, а мораторій має бути продовжений, ліс має бути, його вирубка має бути під чітким контролем. А нехай європейські компанії відкривають в Україні свої виробництва по переробці лісу, випускають тут продукцію і ми будемо експортувати цю продукцію до країн Європейського Союзу і до всіх інших країн, які потребують такої продукції. Ось, що означає захист і сталий розвиток Карпат. Тому, "Батьківщина" буде голосувати цю конвенцію, але в той же час ми домагаємося того, щоб мораторій на вирубку лісу з українських Карпат був збережений. Дякую. Веде засідання Голова Верховної Сергій Мельничук, "Воля народу". Розвиток туризму в Закарпатті – це фактично, якщо брати Європу і Україну, це наша візитівка. Але що ми бачимо? От, іде повне пограбування не тільки лісу, у людей забирають майно, забирають участки, це не у фірм забирають, це особисто у людей. Один з випадків я зараз вам розкажу. Є, наприклад, у Радикальної партії, я спеціально говорю, називаю партії, називаю людей, Є народний депутат Юзькова Тетяна Леонідівна, у її є помічник, який знаходиться на Закарпатті, Мінічев Сергій Васильович. Так от ці люди відібрали у громадян України, у фірм – у громадян – забрали туристичний комплекс на Драгобраті, провели це все через комісію, яка знаходиться у відповідному відомстві, зайшли туди і людина, розмахуючи... Будь ласка, 30 секунд

А я хочу нагадати, що ще півтора роки тому ми також ратифікували такі прекрасні європейські програми, які називаються "Горизонт 2020", "Креативна Європа", які до сих пір через відсутність інституційної спроможності уряду не реалізовані. Тобто фактично ці інструменти недоступні сьогодні ні українським громадським організаціям, ні бізнесу. Тому я хотів би закликати уряд, Міністерство економіки, Міністерство закордонних справ зайнятися імплементацією, практичною реалізацією цих інструментів. І друге. Вже 5 років ведуться розмова в рамках Карпатської конвенції стосовно розміщення секретаріату конвенції у місті Львові. Міська рада і обласна рада навіть запропонували приміщення для цього. Я прошу уряд, Міністерство закордонних справ активізувати свої зусилля в цьому напрямку, щоб секретаріат конвенції було розміщено в Україні… Всі виступили з цього законопроекту чи ще якась фракція бажає доєднатись до обговорення, шановні колеги? Всі виступили на обговорення законопроекту. До нас доєдналися колеги, які бажають також проголосувати за цю ратифікацію. Шановні колеги, ми запрошуємо всіх зайти до сесійної зали, тому що зараз буде голосування про надзвичайно важливий закон, законопроект, який стосується в тому числі і захисту Карпат. Це проект Закону про приєднання до Протоколу про сталий туризм до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат. Ми просимо всіх колег зайняти місця робочі і зайти до сесійної зали, зараз буде голосування, шановні колеги. Будь ласка, повертайтеся всі до сесійної зали. І зараз ми будемо голосувати за той законопроект, який допоможе і підтримати туризм в Карпатах, і захистити там ліси. Тому цей той законопроект, який об'єднує сесійний зал. Веде засідання Голова Верховної Прошу зайти в зал, зайняти робочі місця для прийняття рішення. Прошу зайти в зал, зайняти робочі місця для прийняття рішення. Будь ласка, запрошую усіх народних депутатів в зал. Нагадую: це є проект Закону про приєднання до Протоколу про сталий туризм до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат (0131). Це питання, яке підтримують усі політичні фракції. І у виступах усі висловили свою підтримку. Я прошу зараз зайти в зал і приготуватись до прийняття рішення. Будь ласка. Колеги, чи усі готові до прийняття рішення? Я прошу всіх зайняти робочі місця, колеги. І ми переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про приєднання до Протоколу про сталий туризм до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат (0131) за пропозицією комітету в цілому. Колеги, кожен голос має вагу. Я прошу всіх зайняти свої місця, зайти в зал. Отже, колеги, готові голосувати? 0131, в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Прошу підтримати, голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

За-239 Рішення прийняте, і проект закону прийнятий. Колеги, ми пройшли весь блок ратифікації. Зараз ми маємо ще проект Постанови, який прийшов від регламентного комітету, про скасування рішення Верховної Ради України від 22 грудня 16 року про прийняття в цілому Закону України "Про амністію у 2016 році", з урахуванням пропозицій Президента України. я цю постанову маю невідкладно поставити після розгляду на регламентному комітеті. Ця постанова 4255-2, цю постанову ми отримали від регламентного комітету.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 Шановний голово, шановні колеги, Комітет Верховної Ради з питань Регламенту розглянув проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 22 грудня 2016 року про прийняття в цілому Закону України "Про амністію у 2016 році" з урахуванням пропозицій Президента, реєстраційний

проект закону розглядався Верховною Радою з врахуванням вето та пропозицій Президента, був підтриманий 226 голосами народних депутатів України. Народний депутат Папієв, автор постанови, аргументує необхідність підтримки його проекту Постанови про скасування рішення Верховної Ради порушенням статті 135 Регламенту Верховної Ради України. Комітет пропонує визначитися щодо підтримки чи непідтримки проекту постанови шляхом голосування. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, прошу провести запис: два – за, два – проти. Прошу записатись на обговорення.

Будь ласка, Бондар Михайло. Включіть мікрофон. 11:36:56 БОНДАР М.Л. Дякую. Бондар Михайло, 119 виборчий. Коротко. Просто відхилити цю постанову, дати можливість підписати законопроект про амністію нашим хлопцям. І все. Дякую.

Прохання всіх проголосувати проти цієї постанови. Подяка спікеру, що ми розглядаємо це рішення, яке дає можливість розблокувати важливий закон. Нагадую, що у тому числі передбачається амністія для людей, які захищали цю державу, але опинилися в її тюрмах. Цей закон ми ухвалили останнім минулого року, це було дуже добре, символічне рішення, треба, щоб якомога швидше його підписав спікер і Президент. Дякую, колеги. Хто ще має бажання виступити в обговоренні? Від позафракційних до слова запрошується Андрій Білецький. Будь ласка, 2 хвилини для виступу.

Я говорю від імені працюючої і воюючої України, одну з яких ви знищуєте зараз, а іншу – зраджуєте. Купка мільйонерів і мільярдерів, багато з яких присутні тут, фактично узурпували всю владу в країні. Президент, уряд, більшість парламенту належать до однієї і тієї ж самої кліки. Ви представляєте нашу країну на міжнародній арені, хоча народ не уповноважував вас на це. справа ваших рук – це приватизація і розпродаж країни, це голод українців через тарифи, безробіття і зубожіння, це плазування, капітуляція та здача територій Кремлю. Ми, українські націоналісти, єднаємо свої зусилля для того, щоби протистояти збройному окупанту на сході та фінансовому диктату диктату з заходу, але головне, в першу чергу, для того, щоби знищити цю владу, яка по помилці називається "українська". Українаська! Як державники, ми вимагаємо нового політичного курсу, що має спиратися на пріоритет національних інтересів. Ми не дозволимо приватизації стратегічних, не допустимо продажу сільськогосподарських земель, щоквартального зростання цін на комунальні послуги. Ми вимагаємо розірвання дипломатичних відносин з РФ. І в кінці кінців вимагаємо реального, дієвого механізму імпічменту Президента та відкликання депутатів. Ми, українські націоналісти, об'єднані і рішучі як ніколи. І я вам обіцяю, що якщо ви, вздумаєте не виконати… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, будь ласка. БІЛЕЦЬКИЙ А.Є. В нас вистачить сміливості, повірте, і сили, рішучості само розпустити цю Верховну Раду. Повірте, ми це зробимо! (Шум у залі) Ми зібралися для того, щоб почати боротьбу за владу, за те, щоб вона була більше не крадійська, а українська. Слава Україні! І останнє…

Майте хоча б мінімум совісті, проваліть цю поправку і віддайте шану тим людям, які без зброї, без жодних можливостей і без юридичних навіть можливостей опинилися тоді на фронті. А тепер ви кидаєте їх, хочете залишити їх як дрібних крадіїв і кидати за грати за якусь пачку набоїв і тому подібні речі. Проваліть цей законопроект. Дякую вам. Колеги, обговорення даної постанови завершене і ми переходимо до прийняття рішення. Отже, наголошую вам, що дана постанова, у випадку відхилення, відкриває шлях для підписання закону. І тому я ставлю на голосування пропозицію, комітет запропонував визначитися щодо проекту шляхом голосування. І я ставлю пропозицію першу, хто підтримує даний проект постанови, прошу проголосувати. Хто підтримує даний проект постанови, прошу проголосувати.

відхилено. Отже, проект постанови відхилений. Шановні колеги, до нас прийшла заява від двох фракцій і фракція згідна замінити перерву на виступ від трибуни, це є фракція Радикальної партії, і фракція "Самопоміч", дві фракції, і від них буде виступати… Хто? Олег Валерійович Ляшко, 3 хвилини. Будь ласка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, давайте чесно зізнаємося, в цьому залі багато серед нас є тих, хто має громадянство, крім українського, й інші громадянства. Саме тому, оскільки Конституція забороняє подвійне громадянство, а жодної санкції за це не передбачено, ми маємо тут депутатів, які крім українського громадянства мають російське громадянство, мають громадянство інших країн. Ми вважаємо, що в умовах відбиття російської агресії це абсолютно неприпустима річ і це фактично робота на ворога. Ми вимагаємо від Служби безпеки України оприлюднити дані, хто з народних депутатів України регулярно їздить до Москви, і поінформувати суспільство, з якою метою ці народні депутати України їздять в умовах російської агресії до Москви. Ми вимагаємо від Служби безпеки України, від Генеральної прокуратури порушити кримінальні справи проти осіб, котрі мають подвійне, потрійне, поп'ятірне громадянство і ми пропонуємо встановити за це санкції. Сьогодні чи завтра я разом із колегами з Радикальної партії, пропоную колег з інших фракцій долучитися до підписання законопроекту, який передбачатиме відповідальність за наявність іншого, ніж українське громадянство. Ми пропонуємо народних депутатів України, котрі мають інше, ніж українське громадянство позбавляти мандата народного депутата України. Хочеш мати російське громадянство – йди туди в Росію і отримуй мандат Державної Думи чи корочку агента ФСБ. А не сидять тут "п'ята колона" з російськими паспортами, їздять щотижня до Москви, отримують там доручення і завдання. Потім приїжджають до українського парламенту і реалізують ці феесбешні, кремлівські плани. Тому я прошу колег долучитися, підтримати нашу ініціативу і невідкладно розглянути в парламенті законопроект про позбавлення мандату народного депутата України осіб, котрі мають інше, крім українського, громадянство. Те ж саме стосується державних службовців і представників публічної служби, коли особа йде на державну службу, приховує фант наявності іншого громадянства, вона має бути негайно звільнена з державної служби в Україні і притягнута до кримінальної відповідальності. Ми маємо вичистити з українського парламенту і з української влади "п'яту колону", яка працює сьогодні на агресора. Вимагаю від парламенту, від голови парламенту невідкладно розглянути цей законопроект, і всі, хто має інше, ніж українське, громадянство, мають бути винесені з цього залу і з української влади. Шановні колеги, у мене до вас є прохання, колеги… Є... Ми поговорили з головою Комітету з питань молодіжної політики. На останньому засіданні нашому він закликав, щоб ми постанови, які стосуються дітей і молоді, змогли проголосувати і підтримати. У нас є у порядку денному проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, захист". Мені видається, весь зал підтримує цю постанову, і я думаю, треба дослухатися до голови комітету Артура Леонідовича. Давайте ми її розглянемо і підтримаємо, щоб можна було…Нема заперечень? Отже, переходимо до розгляду проекту Постанови 5523. Я прошу підтримати розгляд її за скороченою процедурою, колеги. Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Голосуємо. За-169 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді голову Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики та спорту Палатного Артура Леонідовича. Будь ласка. Дякую, Андрій Володимирович. Шановні колеги, знаєте, політичні чвари сьогодні роздирають нашу державу. Є багато популістичних заяв, є багато ділових заяв. Але ж ми не повинні забувати про наших дітей. Сьогодні домашнє насильство і багато випадків домашнього насильства, а особливо в минулому році було в нашій державі. пропонує прийняти постанову 5523 за основу та в цілому і підтримати наших дітей вже не балачками, а конкретними шагами. Я дуже вас прошу сконсолідуватися і сьогодні підтримати цю постанову. Дякую. Дякую. Я прошу провести запис: два – за, два – проти. Будь ласка, колеги. Будь

11:49:10 СПОРИШ І.Д. Шановні народні депутати, як було сказано головою нашого комітету, дійсно ми повинні сьогодні проголосувати дану постанову, тому що тут немає ніякої політики. Ця постанова повинна об'єднати весь зал. Тут основні важелі – це задача наша стоїть дотриматися прав та захисту дітей. Крім того, ми знаємо, що одним із ключових пунктів обговорення це забезпечення права дітей на охорону здоров'я. Оце головне, що повинно сьогодні нас об'єднати, ми повинні думати за дітей і відкинути всі політичні амбіції і одноголосно проголосувати. Фракція "Блоку Петра Порошенка" підтримує, я думаю, що всі фракції повинні одноголосно підтримати дану постанову. Дякую.

Шановні колеги, давайте підтримаємо дану постанову і проголосуємо за резолюцію парламентських слухань, які ми провели в листопаді 2016 року адже за результатами дуже чітко визначено збереження педіатрії в нашій країні. Обов'язковим створення державних програм, які направлені на захист і збереження здоров'я дітей нашої держави. Також в цій резолюції чітко визначено обов'язок Міністерства охорони здоров'я сформувати ті програми, які можуть бути ініціативами для органів місцевому самоврядуванню щодо захисту прав дітей. І, особливо, питання охорони здоров'я дітей. Тож давайте проголосуємо за цю постанову і окрім цього я хочу звернути увагу Голови парламенту, всіх нас народних депутатів, що важливо, щоб не лише в порядку денному було розгляд постанов і і в тому числі охорони здоров'я дітей. Тож я прошу в черговий раз, звертаюсь до голови парламенту, що в порядку денному з'явились законопроекти, які стосуються саме прийняття і змін системи охорони здоров'я, яка стосується як дорослих так і безпосередньо дітей. Дякую за увагу. Дякуємо, шановна колега, врахуємо обов'язково це питання і просимо секретаріат врахувати також це. Шановні колеги, на скільки я розумію не всі встигли записатися і зараз Крулько народний депутат хоче виступити від "Батьківщин". Іван, будь ласка, вам слово, ми включаємо мікрофон, вам, будь ласка, Івана Крулько про постанову щодо слухань парламентських на тему: "Права дитини в Україні", будь ласка. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Безумовно такі постанови потрібно підтримувати і парламентські слухання, які пройшли у Верховній Раді на цю тему були дуже інформативними. Але в той же час найважливіше, коли ми думаємо про те, як найкраще захистити права дитини в Україні, то потрібно створити умови для того, щоб діти наші могли в українській державі отримати всі можливості. Для того, щоб отримати гідне навчання, для того, щоб після після навчання отримати гідну роботу, для того, щоб вони були змотивовані на те, щоб залишатися в українській державі. Ось, що найголовніше, коли ми говоримо про захист дитини. І врешті-решт,

Дякую. Колеги, чи є ще бажаючі до виступу? Тоді прошу усіх заходити у зал, займати робочі місця. Я прошу Секретаріат Верховної Ради запросити усіх депутатів в зал і голів фракцій я прошу запросити депутатів в зал. Прошу зайти в зал і зайняти робочі місця. Будь ласка, колеги, прошу зайти в зал, зайняти робочі місця, приготуватися до прийняття рішення, будь ласка.

Будь ласка, запросіть, хто ще в кулуарах, запросіть в зал для прийняття рішення. І я ставлю на голосування. Колеги, кожен голос має вагу, не виходіть. Я ставлю на голосування проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, захист", за основу і в цілому, колеги. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати, Бачу, що не встигли. Будь ласка, я почекаю хвилинку, зайдіть в зал. Будь ласка, зайдіть в зал і займіть робочі місця, колеги. Запросіть колег в зал, будь ласка. Це питання, яке об'єднує весь зал, на Погоджувальній раді на ньому наполягав голова комітету, нема жодних по ньому політичних дискусій. Тільки є важливо, щоб кожен перебував на робочому місці і голосував. Колеги, будь ласка, заходимо в зал. Я ставлю пропозицію. Готові до голосування? Всі є в залі? Я ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду проекту постанови 5523. 5523. Хвилинку, хвилинку почекайте, хай займуть місця депутати. Готові, так. Отже, голосуємо повернення до проекту постанови 5523. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги, уважно кожний голос. Голосуємо, колеги, повернення до розгляду. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо. Два голоси. Колеги, будь ласка. Зайдіть у зал, колеги я бучу, що не встигли прошу зайти і зайняти місця. Отже, колеги, прошу зайти робочі місця. Будь ласка, колеги, займіть робочі місця я ставлю пропозицію повернутись до розгляду проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, захист" 5523. Прошу проголосувати, прошу підтримати повернення до розгляду проекту постанову 5523. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати, прошу проголосувати. За-231 І я ставлю на голосування проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, захист" (номер 5523) за пропозицію комітету за основу і в цілому, колеги. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо.

Постанова прийнята. Дякую комітету за професійну роботу. Дякую за обговорення, за прийняття рішення. Шановні колеги, згідно Регламенту зараз 30 хвили для перерви. я оголошую перерву на 30 хвилин. О 12.30 ми продовжимо нашу роботу, і я прошу усіх прибути у зал для продовження нашої роботи о 12.30. Будь ласка.

Колеги, прошу всіх зайти у зал.

Дякую, колеги. Отже, продовжуємо нашу роботу. Наступний в нас по порядку денному – це є проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні". Є дві думки, чи її розглядати за повною процедурою, чи розглядати її скороченою. Зал визначиться. І я ставлю на голосування пропозицію розгляду за скороченою процедурою проект Постанови 5540. Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати. Будь ласка.

Зал має позицію тверду, що треба розглядати її за повною процедурою. Я не можу піти проти залу, проти народних депутатів. І я запрошую до доповіді

з питань науки і освіти Співаковського Олександра Володимировича. Будь ласка, пане Олександр. 12:43:47 СПІВАКОВСЬКИЙ О.В. Дякую. Шановний Андрій Володимирович, шановні народні депутати! 16 листопада 2016 року відбулись парламентські слухання на тему: "Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні". Там було дуже багато народних депутатів, які мали можливість прийняти участь в дискусіях, тому що необхідність проведення слухань була обумовлена насамперед критичним станом фінансового забезпечення науки і освіти України, який не відповідає положенням чинних законів України у науковій та освітянській сфері, сучасним вимогам європейського законодавства. Я хочу сказати, що недотримання законодавства України щодо освітянської сфери, перш за все щодо професійно-технічної освіти, яку ми з вами передали на місцевий бюджет, приводить до закриття закладів освіти та їх руйнації, погіршення фінансового стану та якості освіти. Не виконуються належним чином норми Закону щодо забезпечення учнів підручниками, харчуванням, шкільними автобусами. Шановні колеги, це ганебний стан відношення до того, яке чекає майбутнє нашої країни. Тепер що стосується науки. 0,18 відсотка від ВВП у 2016 році склали бюджетні витрати на наукові дослідження, що майже у 10 разів нижче показника, передбаченого Законом України "Про наукову, науково-технічну діяльність", який ми знову ж таки з вами приймали в цій залі. Що це означає? Це означає, що ми самі закладаємо основу для старіння Національної академії наук, галузевих національних академій наук. А молодь, яка не бачить можливості доступу до відповідних академічних та адміністративних посад, на жаль, покидає країну. За рахунок фондів і грантів, які надаються нашій талановитій молоді, вона покидає країну назавжди, створюючи стартапи, створюючи нові знання в інших країнах. На жаль, ми з вами, не маючи чіткої, зрозумілої стратегії розвитку науки та освіти, самі своїми зусиллями створюємо основу для того, щоб у нас не було майбутнього. Бюджетна політика держави не забезпечує виконання прийнятих Верховною Радою України вже у 2014-2015 роках Законів України "Про вищу освіту", який також приймався під гаслами патріотичними, та "Про наукову та науково-технічну діяльність". Є просто питання, навіщо приймати закони, які після цього у грудні перекреслюються відповідними Законами про бюджет та про Бюджетний кодекс? Такий стан речей закладає незворотні руйнівні процеси в освіті і науці. І, до речі, та кількість народних депутатів, яка сьогодні все це слухає і буде зараз голосувати, також відповідає нашому баченню того, що ми хочемо від майбутнього України. У ситуації, яка склалась, вже постає питання про збереження вітчизняних систем освіти і науки, наукових шкіл. Говорити про збереження, утримання та розвиток системи освіти і науки без чіткого бачення забезпечення фінансування освіти на рівні не менше 7 відсотків ВВП, а науки 1,7 відсотки від ВВП є нереальним. Шановні колеги, ми не можемо казати, що у нас неефективна система, якщо ми її не забезпечуємо відповідним фінансовим ресурсом. Це дуже важливо зрозуміти: якщо у вас є хворий і у нього, наприклад, є проблеми з рукою, то це не означає, що ми її повинні відсікати, ми повинні зробити так, щоб права рука була ефективною. Ми ж ідемо по простому шляху: ми відрізаємо все, що є неефективним. Все це ми відчуємо з вами через 7-8 років, коли взагалі вся молодь України буде шукати "гарної долі" за кордоном. За результатами обговорення на слуханнях стану та проблем фінансування освіти і науки комітетом були узагальнені всі пропозиції учасників слухань та напрацьована ціла низка конкретних шляхів її вирішення у контексті Положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Відповідні пропозиції знайшли відображення і в тому проекті, який ми зараз пропонуємо прийняти. На жаль, по кількості народних депутатів, я думаю, що постанова буде провалена, але це вже буде на совісті тих, хто не прийшов сьогодні голосувати. Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти на своєму засіданні 6 грудня 2016 року розглянув проект Постанови Верховної Ради про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про стан та проблеми фінансування освіти і науки України" і рекомендує Верховній Раді України, незважаючи на деякі дискусійні моменти, прийняти проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про стан та проблеми фінансування освіти і науки України" у першому читанні та прийняти за основу і в цілому. За це проголосували 5 депутатів з 5. Шановні колеги, задумайтесь над тим, що чекає у майбутньому Україну. Майбутнє України – це наші діти, які сьогодні навчаються у школі, це наші студенти, які повинні створювати нову інноваційну економіку. І тому ця постанова – це фактично меседж для суспільства, що ми хочемо зробити в нашій Україні заради розвитку освітнього простору, заради забезпечення науково-інноваційного розвитку України. Слава Україні! Дякую. Прошу записатись на запитання до доповідача. Олександр Володимирович лишається на трибуні. Прошу провести запис.

Фракція "Батьківщина", Олексій Рябчин, Донеччина. Ми були присутні на цих слуханнях і, дійсно, атмосфера у залі була фантастична, коли на цих місцях, на яких зараз сидять дуже дуже багато колег народних депутатів, сиділи освітяни, професура, доценти, тобто відбувалася дуже велика енергетика. І я бажаю висловити подяку комітету за проведення цих слухань, агітувати колег за те, щоб проголосували, але зупинитися на питанні переміщених вищих навчальних закладів. Ми проголосували минулого року два дуже важливих закони. Перший дозволи тисячі дітей з окупованого Донецька і Луганська зараз навчатись в українських вишах. І це, дійсно, коли ми боремося за серця і розуми людей, це, дійсно, наша спільна перемога. І другий – це статус переміщених вищих навчальних закладів. Ми пам'ятаємо, як ректори і викладачі переміщених вищих навчальних закладів були тут у нас на трибуні, коли приймався цей закон. І тому… Будь ласка, 30 секунд, завершуйте. РЯБЧИН О.М. Ми дуже багато корисних речей зробили. Однак, закликаємо комітет підготувати новий законопроект, який буде допомагати переміщеним вищим навчальним закладам Донбасу та Криму і розвивати нашу українську освіту. Дякую.

який ми також прийняли і, який якраз дає повноваження відповідні Кабінету Міністрів для того, щоб врегулювати ці питання. Сьогодні буде зареєстрований ще один законопроект, дуже важливий і ми будемо просити його підтримати, щодо встановлення квоти тисячі осіб, які закінчують кримські середні середні навчальні заклади для вступу за результатами іспитів в вищі навчальні заклади Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. Ми повинні повертати людський капітал на територію України. Це потужний інструмент в боротьбі проти агресора. Люди і тільки люди будуть визначати перемогу України в цій війні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Будь ласка, Заболотний Григорій Михайлович.

що Міністерство освіти і науки сьогодні повинно зробити в першу чергу, щоб зупинити страшенний відтік мізків за кордон? Це перше запитання. І друге запитання. Коли нарешті, на вашу думку, міністерство прийме рішення, щоб вчені ступені і вчені звання присвоювали спеціальні ради вчені в університетах, а не чекали, коли буде прийняте рішення в ВАКу? Дякую. дякую за запитання. Щодо відтоку, щодо міграції. Сьогодні, до речі, на Комітеті з питань освіти і науки там, де буде сьогодні 250 освітян другим питанням буде розглядатись питання управління людським капіталом на прикладі Херсонської області, де голова Херсонської обласної державної адміністрації Гордєєв буде представляти ситуацію. Якраз в розрізі Херсонської області ми побачимо стагнацію розвитку людського капіталу, будемо бачити, що проходить в першу чергу і базою для цього є ситуація з вчительськими спеціальностями, де, наприклад, в Херсонській області ми маємо 245 вакансій по вчителям і 1 147 осіб, які працюють вчителями, вже пенсійного віку. І оце перше питання, яке ми повинні вирішити для того, щоб повернути фундаментальний контекст розвитку середньої освіти. Щодо другого питання, це?.. Присвоєння звань. Шановні колеги, це питання вирішується, повинне з'явитись і запрацювати Національне агентство з якості вищої освіти якраз яке повинне… будь ласка, 30 секунд завершити. Я також за те, але створення спеціалізованих вчених рад повинне проходити під дуже жорстким контролем для того, щоб після цього не було фейкових спеціалізованих вчених рад – це є дуже важливим, тоді можна передавати відповідні повноваження цим спеціалізованим вченим радам.

Шановний Олександре Володимировичу! Шановні українці! В 2017 році оплата праці працівників профтехнавчальних закладів здійснюється з двох бюджетів – це зрозуміло і відомо. Так? З освітньої субвенції і з коштів місцевих бюджетів. Але через відсутність чіткого переліку педагогічних посад, які можуть фінансуватися за рахунок коштів освітньої субвенції, враховуючи ситуацію, в Хмельницькій області виник дефіцит коштів обласного бюджету на виплату заробітних плат в 27 мільйонів гривень і профіцит освітньої субвенції - 30 мільйонів гривень. Тому є прохання включити до переліку педагогічних посад, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції, не лише викладачів загальноосвітніх дисциплін, а й посади директорів, заступників, методистів, вихователів, практичних психологів, соціальних педагогів і інших, щоби збалансувати місцеві кошти і кошти освітньої субвенції. Дякую. Дякую. Я зразу хочу відповісти, це повноваження Кабінету Міністрів. Тобто профільне міністерство може внести ці зміни до переліку і після цього врегулювати це питання для того, щоб не було дисбалансу між держсубвенцією і коштами, які оплачує місцевий бюджет. Але зразу хочу сказати, я слабо розумію, як може відбуватися гібридне фінансування, коли частина колективу отримує кошти за рахунок держсубвенції, а частина за рахунок місцевих бюджетів. Це, на мій погляд, буде створювати такі штучні конфлікти, але пропозиція абсолютно нормальна і, я думаю, що профільне міністерство зможе вирішити це питання на найближчому засіданні Кабінету Міністрів України. Дякую вам, Олександр Володимирович. Час для запитань завершений. Дякую вам. Потім буде ще заключне слово. Зараз у нас розділ виступів від фракцій і груп. Хто має бажання взяти участь в обговоренні, фракції і групи? Прошу провести запис на виступи. Будь ласка, прошу провести запис. Потім буде запис від народних депутатів і буде змога потім ще виступити від народних депутатів, будь ласка.

Корчинська Оксана, включіть мікрофон. А, від трибуни, будь ласка. Слава Ісусу Хресту! У мене велике прохання від імені наших сімей, загинувших хлопців на війні. Другий рік, як діє колізія між двома законами, один з них це за авторством колишньої нашої колеги, на даний момент міністра освіти, пані Лілії Гриневич. І статтею 15 Закону про соціальний правовий захист, захисту військовослужбовців. У законі основному, котрий є основним по соціальному захисту, правовому захисту військовослужбовців зазначається, що всі діти наших загинувших героїв на війні, котрі загинули при захисті Батьківщини, повинні вступати в середні, спеціальні і вищі заклади учбові за конкурсом, поза конкурсом, ще раз наголошую, поза конкурсом. На жаль, із-за того закону, котрий був прийнятий на початку 2016 року, де передбачалась стаття сприяння при вступі дітей з окупований територій, переміщених осіб і в тому числі дітей загинувших учасників бойових дій там тільки сприяння. В ручному режимі доводиться другий рік боротися за кожну дитину при вступі у вищі учбові заклади і середньо-учбові заклади, дітей наших героїв. Так не може бути, я прошу комітет, зробити окреме слухання, робочу групу, владнати законодавства, звичайно на користь наших дітей загинувших героїв на війні. Не може бути такого, що вони кожен раз повинні супроводжуватися народними депутатами і волонтерами. Прошу в парламентських слуханнях це врахувати і це питання в найскоріший час розібратися. Слава Україні! Від "Блоку Петра Порошенка" Арешонков Володимир Юрійович, будь ласка, включіть мікрофон.

реформ в освіті. Але, на жаль, сьогодні як ми і в охороні здоров'я вбачаємо ситуацію, що ці реформи потрібні не колись, а сьогодні. От дуже принципова позиція це не закривати школи, а зберегти. Дуже принципова позиція не налякати людей опорними школами, це дуже мудро, вони потрібні. І якраз в плані опорних шкіл ми підтримуємо міністерство, реформа і будь-які зміни мають приходити на зміну, має бути спадковість. Сьогодні на моєму окрузі на Хмельниччині було закрито три школи. Вже діти є на 1 вересня цього року, а вже школу не відкриють. Це дуже важлива річ. І початкова школа – наша принципова позиція багатьох мажоритарників, зокрема хмельничан, я точно знаю, – початкова школа має бути в кожному… в кожній сільській раді, як можна шестирічну дитину возити за 20 кілометрів в сусіднє село. Скажіть, у нас що дороги є? Чи у нас шкільний автобус відповідає нормам, особливо взимку? Чи у нас є так звані гуртожитки, якщо перемело дорогу і діти можуть переночувати? Чи ми харчуємо цих дітей? Якщо у своєму селі батьки знесли продукти і харчують дітей у своїй школі, то чи будуть вони возити у сусіднє село, ці продукти? Ми ж їх не забезпечили харчуванням сповна усі класи. Ми, на жаль, їх обмежили. Тому, шановні друзі, давайте реформу починати і думати про дитину, думати про вчителя, думати про те, як їм там комфортно отримати знання, а тоді,звичайно, можна ламати. Але ламати, а потім, на жаль, не відновиш. Дякую. Дякую вам. Від "Волі народу", Литвин Володимир Михайлович. Будь ласка. Шановні колеги! Система освіти й науки є очевидним свідченням того, який існує величезний розрив між очікуваннями, між сподіваннями і реальністю. коли я чую стогони тут шановних колег, які виступають з приводу того, що закриваються школи. У мене виникає питання, а яке ж ви рішення прийняли? Законопроект 5130 ви повністю все перекинули на місцеві бюджети, а тепер плачете і розповідаєте про те, що закривають школи. А їх будуть закривати, тому що кинули на місцевий бюджет фінансування комунальних послуг, оплату заробітної плати допоміжного і технічного персоналу. Є райони, які можуть витримати це навантаження, а в інших таких можливостей немає. І відтак, вони просто рахують, що потрібно зробити, щоб вистачило коштів і закривають тепер не велику кількість шкіл, а одну вибирають, де, скажімо, 70-80-90 учнів і не з ким не хочуть абсолютно розмовляти. Цілком очевидно, що це рішення треба прийняти. Я зараз не бачу потенціалу, щоб його проголосувати. Але зверніть увагу, систему профтехосвіти зруйнували, зруйнували тут в сесійній залі. Прийняли Закон про наукову і науково-технічну діяльність, він абсолютно не виконується, система науки в Україні добивається остаточно, особливо рішенням про підвищення мінімальної заробітної плати. Тепер щоб в наукових закладах підвищити мінімальну заробітну плату до 3 тисяч 200, треба скоротити третину, як мінімум, наукових наукових працівників і це величезні проблеми. Далі, Закон про вищу школи прийняли, по суті справи нічого далі не зробили. Тому що немає відповідного фінансування, але задекларували величезну кількість надбудов. І тепер в системі Міністерства освіти і науки триває боротьба за повноваження. І ще один момент, шановні колеги, система коледжів і технікумів. Також рішення, які ви проголосували перед прийняттям бюджет, ви фактично перевели в розряд профтехосвіти ці заклади середньо спеціальної освіти. окрема тема розмови про те, що відбувається в системі освіти і науки. Ми повинні думати і відповідально говорити про майбутнє України. Фактично майбутнє України знищено. Я таке побіжно скажу про галузеві академії наук. Оцими рішеннями, що ви прийняли, ви їх убили, у тому числі Академію медичних наук України. Зверніть увагу, що вони практично не працюють. Людей відправляють у вимушені відпустки. Дякую. Дякую. Від "Батьківщини" Рябчин Олексій передає слово Іванові Кириленкові. Будь ласка, пане Іван. Андрій Володимирович, я змушений буду звертатися не до залу, а до вас особисто. Ви зустрічаєтесь з багатьма зараз світовими лідерами, будучі одним із очільників держави. Я переконаний, що розмова іде за багато питань, які сьогодні хвилюють Україну, суспільство, за агресію Росії, запитання, які хвилюють наші майбутні часи, майбутні покоління. Андрію Володимировичу, немає сумніву про те, що розмова йде за те, що провідні європейські, і не тільки європейські країни, а й світові, в усьому світі, люди інвестують в найдорожчий капітал, який сьогодні є на планеті: в людський капітал. Це, вважається, найкраща інвестиція. Так от, по індексу людського розвитку інвестиції України в цей людський капітал найнижчі у світі. Андрію Володимировичу, я підписуюся під тим, що сказав попередній мій колега-виступаючий з комітету, Володимир Литвин. Ми на кожному засіданні комітету, інтелект Верховної Ради працює над тим, як поправити цю ситуацію. Ми вносимо сюди законопроекти, приймаються закони про науку і науково-технічну діяльність, на черзі проривні реформаторські закони про освіту. В приміщенні навпроти робиться все з точністю до навпаки: не встигли прийняти закон, де, стоячи, зал аплодував, "Про науку і науково-технічну діяльність", на наступний день тодішній міністр фінансів на трибуні закреслила все, помножила на нуль, те, що тут в залі голосувалося. І ця практика продовжується. Андрію Володимировичу, не просто залишковий принцип – перекинули "все вместе, но на месте" – там щось вирішуйте. Що там вирішити? Який місцевий бюджет може потягнути сьогодні профтехосвіту, комунальні платежі? Прав Литвин, що систему профтехосвіти знищили. Систему середньої спеціальної освіти, як вона колись називалася, знищуємо. Народ відповідає на таку політику ногами: молодь покидає масово країну, їде в країни Європейського Союзу отримати освіту і там залишитися. На що ми працюємо, на яке майбутнє? Я до вас звертаюся з єдиним проханням. Ось зараз буде засідання комітету, 400 чоловік приїде з місць розказувати за оці всі біди в науці, в освіти. Глас вопиющего в пустыне! Андрій Володимирович, як один з керівників держави, беріть цю сферу під патронат особисто, інакше справи не буде. Приходьте сьогодні до нас на комітет, послухайте, що люди говорять. Давайте цим залом, який здатен і робить все для того, щоб було майбутнє, давайте все-таки піднімемо на вищий рівень не просто дискусію, а прийняття рішення і контроль за їх виконанням. Думаю, що це вам під силу. Дякую. Дякую вам. Від "Народного фронту" до слова запрошується Максим Бурбак, передає Тарасу Креміню слово для виступу. Пане Тарас, будь ласка. Тарас Кремінь, "Народний фронт". Ми нашою фракцією, напевне більшістю у цій сесійній залі підтримуємо реформаторські дії Міністерства освіти і науки. Але йому як ніколи потрібна наша підтримка, в тому числі у вигляді фінансового забезпечення розвитку нашої освіти, забезпечення науково-дослідних видів діяльності, діяльності закладів освіти у прифронтовій смузі, у вирішенні питань надання освітніх послуг дітям, які збираються вступати до вищих навчальних закладів. Це фінансова підтримка вищих навчальних закладів, які перебувають на півдні, на заході, в Центральній Україні і не мають належного фінансування і достатньої підтримки. Хочу сказати від себе, що станом на сьогоднішнє число рівень забезпечення освітою не задовольняє, звичайно, наші потреби. В бюджеті на 2017 рік фактично не вистачає 3 мільярдів гривень, які мали б піти на фінансове забезпечення вищих навчальних закладів. Не вистачає місцевим бюджетам коштів для забезпечення фінансових ресурсів закладів профтехосвіти. Не вистачає сьогодні коштів для надання якісних освітніх послуг спеціалізованим навчальним закладам. І в цьому розумінні я хотів би підкреслити виключення значення військових навчальних закладів, хотів би підкреслити важливість надання інклюзивної освіти або людям з особливими потребами. В цьому розумінні я хотів би підкреслити важливість забезпечення в повному обсязі діяльності Національної академії наук і галузевих наук. Усі вони перебувають на передовій, усі вони допомагають усіма можливими ресурсами відродженню, становленню нашої економіки. Вони сьогодні готові терпіти, але готові отримувати від нас якісь слова. Минулого року, ви пам'ятаєте, скільки було мітингів, скільки було зустрічей, скільки було засідань за участі Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України, Президента Національної академії наук, лідерів галузевих академічних спільнот, представників парламенту. Минулого року питання фінансового забезпечення освіти були напевне найгострішими. І про це говорили, в тому числі профспілки. Тому я прошу колег підтримати проект рішення Постанови про підтримку парламентських слухань стосовно фінансового забезпечення освіти в Україні і докласти максимум зусиль під час перегляду бюджету на 2017 рік збільшити асигнування за окремими статтями, які дозволять нашій освіті, які допоможуть нашому міністерству і міністру Лілії Гриневич

Я більше не бачу бажаючих. Шановні колеги, ми йдемо по повній процедурі, тому зараз ми записуємо на обговорення від народних депутатів України. Я прошу записатися.

Олег Ляшко, будь ласка, ваш виступ. Будь ласка, пані Кошелєва. Я не почула колегу. Зараз Олег Ляшко, а потім Ігор Мосійчук. Будь ласка, прошу пане Олеже. 13:12:24 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. Думаю, для кожного має бути очевидна дуже проста істина: хочемо бути конкурентоспроможними, сучасними, мобільними у нинішньому глобальному світі, ключове – це освіта і здоров'я. Саме тому на це мають бути зосереджені і державна політика, і державні видатки, і усі можливості. Що ми маємо натомість? Влада, нинішня компрадорська влада, проводить так звані реформи, у результаті яких українці позбавляються доступу до медицини і до освіти. Люди, особливо у селах, де закривають ФАПи, амбулаторії, школи, вони не можуть доїхати до райцентру, вони не можуть їхати в обласний центр народжувати дитину за 200 кілометрів. То хіба це дає майбутнє для нашої країни? Ні. Це стратегія спрямована на винищення української нації. За прогнозами Організації Об'єднаних Націй до 2050 року в Україні може залишитися 30 мільйонів українців, а інші або помруть, як сьогодні займаємо перші місця в світі по рівню захворюваності і по рівню смертності від серцево-судинних захворювань, або виїдуть із нашої благословенної землі. Як змінити цей тренд? Як зупинити цю катастрофу? Як врятувати країну? Хто з вас, з тих, хто сьогодні при владі, хто з вас зможе сказати, що буде з нашою країною через 50 років, через 100 років, через 200 років? Хто з вас здатен заглядати так далеко? Ніхто. Ви не здатні призначити міністра охорони здоров'я і ми розказуєте про реформи в медицині. Ваші всі реформи зводяться до того, щоб закрити лікарні, школи і все інше, що мало б обслуговувати українських громадян і давати їм майбутнє. Ви не бачите завтрашній день, тому що вас хвилює тільки сьогоднішній день, утриматися при владі і набити кишені. Ви не бачите, ми бачимо, наша команда бачить, ми знаємо, що треба країні і сьогодні, і завтра, і через 50, і через 100 років. Українська земля має бути в розпорядженні українців, всі ресурси держави мають бути спрямовані на освіту українців, на науку, нові технології, інтелект, підтримка національного виробника замість "бананової республіки", робочі місця і зарплати для українців замість жебракування. Оця політика лише здатна єдина дати майбутнє країні. Ту політику, яку проводите ви, це політика в прірву! Нагадую, обговорюємо проект Постанови, шановні колеги, поки що не про землю, а про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні. І зараз слово, будь ласка, Ігорю Мосійчуку. Просимо, пане Ігоре. Шановні колеги! Шановний український народе! Надзвичайно важливе питання, яке було піднято на слуханнях, яке стосується стану української освіти і науки, зараз розглядається в напівпорожньому залі. Я хочу, щоб весь український народ знав, що ще зранку кремлівсько-опозиційний блок, мабуть, втік до Фірташа в Відень, жодної людини немає, жодної, не потрібна їм ні освіта, ні наука, нічого. Тому коли ми говоримо про майбутнє української освіти і української науки, то ми говоримо про майбутнє української нації, про наші перспективи як в Україні, так і в світі. Наразі спостерігається, що влада іде на поводу в тих, хто хоче дійсно закрити, знищити, зменшити, вжати і освіту, і науку. Давайте подивимся скорочення предметів, які прогнозуються, точних наук, до чого це веде? А це однозначно веде до дебілізації нації. Виходить тим, хто зараз бачить нашу країну сировинним придатком, потрібні виключно не науковці, не інтелектуальні люди, а потрібні люди, які будуть виконувати фізичну роботу. Що стосується науки, там ще більш, набагато більш трагічніша ситуація: українська наука знищується, знищується свідомо знову ж таки з єдиною метою, щоб мати нашу країну і нашу землю як сировинний додаток, з якої будуть видобувати на якій будуть щось вирощувати, але нічого не будуть переробляти, не буде передових технологій, не буде нічого. Один приклад: медичні інститути, провідні медичні інститути країни такі як Шалімова, Амосова, вони зараз поставлені на межу знищення, тому що фінансування всього сягає 40-50 відсотків. Людям там роблять унікальні операції, а держава, на жаль, знищує ці заклади. хочемо говорити і говоримо про перспективу української освіти і науки, то маємо говорити, що це є пріоритетом, пріоритетом для нації і держави. На жаль, спостерігаючи зараз за кількістю колег в цьому залі, я розумію, що пріоритети у них інші і, мабуть, не в межах України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, Юрій Соловей, ваше слово. Юрій Соловей, 89 виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. От мій колега, який виступав перед мною, говорив про пріоритети, а я хочу сказати, що зверніться, коли говоримо пріоритети, до виступів лідерів всіх фракцій. І про ті пріоритети, які визначають лідери цих фракцій, ми почуємо слова про блокаду, про тарифи, про землю, про корупцію, але в жодному з виступів лідерів фракцій тут, на цій трибуні, ніколи не акцентується питання освіти. А на моє глибоке переконання, саме освіта, шановні колеги, це є пріоритетом номер один. Боротьба за інтелект в сьогоднішньому глобальному і конкурентному світі це боротьба за майбутнє кожної нації.

І тільки ті країни мають шанс на розвиток, які думають про свою освіту, про інтелект нації і, мало того, думають про те, як цей інтелект нації зберегти в цій країні. Скажіть, будь ласка, чи правильним буде механізмом збереження механізм призначення іноземців на посади керівників державних підприємств чи міністерств? Що ми демонструємо? Я хочу зауважити, ми демонструємо, що в українській державі, 45-мільйонній державі, немає жодного українця, який би міг очолити "Укрзалізницю", "Укравтодор" чи як раніше облдержадміністрації чи міністерство. Я вважаю, що з цього треба починати, якщо ми хочемо залишати кращих українців в державі і розвивати інтелект нації, ми повинні, парламент і уряд, запрошувати до керівництва кращих українців з цілого світу. І це буде кращим сигналом по підтримці підтримці української нації і українського інтелекту. Ми повинні не питання блокад, тарифів, корупції чи землі розглядати і звинувачувати один одного. А ми повинні починати і завершувати питаннями освіти України. І це буде той шлях, який дозволить Україні рухатись вперед. Я підтримую рекомендації парламентських слухань, але поряд з тим, я вважаю, що ми повинні як мінімум один день в найближчий час приділити питанню стану освіту в України, починаючи з дошкільної, середньої освіти і закінчуючи вищою освітою… Дайте закінчити, будь ласка… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд. СОЛОВЕЙ Ю.І. Більше того, я хочу сказати, що всі реформи, на жаль, в нашій державі зводяться до скорочення фінансування, ми повинні також в щось інвестувати. І я вважаю, що освітня галузь має стати тою галуззю в яку Україна почне інвестувати, а не всі реформи зводити до скорочення видатків. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. І зараз слово надається народному депутата Ленському, будь ласка. Ленському, дякуємо, зрозуміло, вже представили позицію. Народний депутат Івченко передає слово Сергію Соболєву. Будь ласка, пан Сергій. Шановні колеги! Я хочу уточнити декілька цифр? Що таке фінансування академічної, медичних, навчальних і лікувальних закладів? Інститут Амосова фінансування на цей рік закладено в бюджеті на персонал, 27 відсотків. Фінансування на комунальні послуги 25 відсотків від попереднього року. Фінансування ліків – Ви розумієте, за що ви проголосували в бюджеті? Ви розумієте чим це закінчиться для країни? Натомість, вчора геніальний Кабінет Міністрів ухвалює рішення на сотні мільйонів гривень створити кардіоцентри в кожному обласному центрі. Вони не знають, що такі кардіоцентри існують в кожному обласному центрі, які були створені на базі в основному лікарень четвертого управління, що ми тут не можемо зробити вже 25 років. Ви не знаєте, що вони існують? Тобто ви відбираєте у ключових установ, які лікують десятки тисяч пацієнтів у рік і рятують життя реально десяткам тисяч людей, проводячи найскладніші операції, ви їх фінансуєте на 20-30 відсотків максимально, а перекидаєте це на створення нових кардіоцентрів. При цьому ви створюєте госпітальні округи, максимум по 2-5 округів у найбільші області, і розказуєте, що ви будете перепрофілювати базові лікарні. Я думаю, що це свідома політика знищення системи охорони здоров'я. Я виховувався в родині лікаря-педіатра, який відпрацював 37 років участковим лікарем, на моїх очах моя мати приймала на дому до 12 години ночі після зміни десятки і десятки пацієнтів. Оце були сімейні лікарі, які віддавали своє життя за ті крохи. Я вже не кажу, яка пенсія в неї сьогодні після 47 років стажу лікаря вищої категорії. Оце відповідь на запитання, куди ми докотилися і кому ми віддаємо пріоритет фінансування. Я вважаю, що ці слухання це є відповідь на запитання, де у нас є ключовий пріоритет у державі. І те, що відбулося з академічною наукою, і особливо з наукою медичною: Шалімова, Амосова і можна десятки інституцій переліковувати – це фактично є зачищення бази тих інституцій, де є найкраще сьогодні обладнання, передано із Сполучених Штатів Америки і інших країн. Я думаю, що ці слухання повинні дати відповідь на питання і відповідні… Дайте, будь ласка, 30 секунд завершити. СОБОЛЄВ С.В. Відповідні законопроекти внесені у сесійний зал, вони вчора були включені в перелік тих, які повинні бути розглянуті. Я звертаюсь до профільного комітету негайно їх направити на розгляд у сесійний зал для того, щоб виправити той, на мій погляд, жахливий стан з фінансуванням академічної науки і особливо медичної академічної науки. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Народний депутат Чижмарь. Ні. Кириленко Іван Григорович. Будь ласка, пані Сисоєнко, запрошуємо вас. Колеги, я хочу розпочати свій виступ з нагадування керівництву нашого парламенту, і в тому числі, всім нам про статтю 3 Конституції України: "Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю". Я впевнена, що саме ці цінності, за ці цінності вийшов захищати Майдан, і саме ці цінності є є вже дворічною боротьбою народу України, який веде страшну боротьбу у страшній війні, яку ми так соромно називаємо "АТО". І поки наші воїни захищають нашу державу, поки люди віддають останнє за боротьбу з агресором, я хочу, щоб ви зараз почули жахливу статистику нашої з вами роботи на служіння тим, хто нас сюди обрав. За наші з вами 2,5 роки парламенту восьмого скликання ми прийняли 206 законів з правоохоронної діяльності, 259 законів з податкової та митної політики, лише 5 законів освіти і науки і лише 3, всього три Закони України, і то не суттєві, які стосуються саме охорони здоров'я. І ми зараз з вами черговий раз будемо голосувати за чергові парламентські слухання, від яких нічого не відбудеться. Не відбудуться покращання, конкретні покращання в медичних закладах, в закладах освіти. І в мене до усіх вас велике запитання: скажіть, будь ласка, яку державу ми будуємо, поліцейську державу або державу, яка тільки думає про те, як зібрати податки або державу, яка має забезпечувати достойний рівень охорони здоров'я та достойний рівень освіти для громадян своєї держави? Відношення держави до своїх громадян визначається, в пергу чергу, рівнем медичного забезпечення. Якщо зайти в наші комунальні державні медичні заклади, там великі проблеми по всім питанням. Перше, лікарі залишають медичні заклади, свої посади, ідуть працювати або в приватні заклади або їдуть за кордон. Лікарські засоби, майже всі, громадяни купують за власні кошти. Якщо таких коштів у людини немає, така людина нікому не потрібна. Наукові дослідження, здобутки, медичне обкладання немає за що закуповувати медичним закладам, просто немає на це коштів. Тож фракція "Об'єднання "Самопоміч" і я черговий раз вимагаю від голови парламенту ставити законопроекти, не лише парламентські слухання, а законопроекти, які стосуються саме охорони здоров'я. Давайте пам'ятати, що немає більш цінного, ніж життя та здоров'я кожного з нас. Дякую за увагу. Колеги, дякую. Там далі колеги передають слово останньому виступаючому – народному депутату Арешонкову і ми закінчуємо на цьому виступи від депутатів. І ми просимо повертатися до сесійної зали, тому що за кілька хвилин відбудеться голосування. Будь ласка. Шановні колеги, депутати, всі, хто нас зараз дивиться! Я теж підтверджую думку про те, шкода, що в сесійній залі при обговоренні такого надзвичайно важливого питання недостатня кількість депутатів, мабуть, буде важко нам і з прийняттям рішення. Але я зараз хотів би сказати про наступне. Виступало дуже багато наших шановних колег, в тому числі членів Комітету з питань освіти і науки. Я сьогодні хотів би подякувати всім їм на чолі із Олександром Співаковським, тому що комітетом, насправді, проводиться надзвичайно великий обсяг роботи з тим, що впровадити і реформу в освіті, і з тим, щоб приймалися необхідні і абсолютно кваліфіковані, глибокі за своїм змістом документи. Але я їх розумію і їх роздратування з того, що, на жаль, не відбувається істотних кроків позитивних у вирішенні питань реформування галузі. І, мабуть, річ у тому, що хронічна хвороба недофінансування в цілому галузі освіти і науки, яка була всі роки незалежності держави, і це йде від неусвідомлення або відсутності розуміння у перших осіб держави в понятті і розумінні пріоритетності системи освіти і науки. До того часу, допоки ми не будемо розуміти, що сьогодні потрібно вкладати кошти саме в розвиток інноваційних технологій, в розвиток системи освіти і науки України, не буде поступового подальшого розвитку держави. Немає такого усвідомлення. Тому, на жаль, ми маємо і величезну кількість проблем. Підтвердженням цього – нинішня реформа децентралізації влади. Новоутворені територіальні громади, вони зараз створюють органи управління, міні-відділи освіти, науки на місцях. Подивіться, кого призначають. Люди, які мають освіту зоотехніків, які працювали охоронниками, сторожами і так далі, слухайте, це жах! Це що, ви не розумієте, що завтра ці люди будуть визначати стратегію на місцях по розвитку освіти і науки? Я думаю, що час замислитися всім, всім членам суспільства, з тим, що насправді відбувається в системі освіти і науки, об'єднатись, вимагати від уряду сьогодні, від Президента розуміння того, що всі зусилля мають бути спрямовані саме на розвиток цієї галузі і цієї системи.

дуже багато людей тут захищає освіту, каже гарні слова і так далі. А я хочу сказати, в комітеті залишилось 6 народних депутатів. Оце і є відношення до освіти, до науки, бо ви розумієте, що це найменший комітет взагалі. Тому я, окрім того, щоб підтримати цю постанову, ще раз хочу звернутись до керівництва Верховної Ради України. Потрібно ставити питання, гарні народні депутати, які хочуть працювати в цьому комітеті, – Ірина Мирославівна Констанкевич, наприклад. Тому я дуже прошу і підтримати ідеологію ротації, входження людей, які є справжніми патріотами, які хочуть працювати разом в цьому комітеті, і це є дуже важливим. Це буде позитивна відповідь на ті очікування, які ми маємо від людей. Ще раз прошу підтримати, розуміючи, що нас дуже мало. Тому кожний голос на, як то кажуть, на ціну золота. Слава Україні! І голосуємо. Дякую. Олександр Володимирович, я цілковито підтримую ідеологію, щоб депутати були в комітетах. Я ставив кілька раз це на голосування питання. Якби я це міг своїм розпорядженням зробити, це питання давно би було вирішене. На жаль, в залі не було голосів. І я веду консультації, щоб чимшвидше ми це питання змогли вирішити. Колеги, ми, обговорення завершене. Ми переходимо до прийняття рішення. І я прошу всіх зайняти робочі місця і приготуватись до голосування, будь ласка.

Я ставлю на голосування проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні" (номер 5540) за пропозицією комітету пропонується прийняти за основу і в цілому. Шановні колеги, прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати.

За-194 Я поставлю ще раз на повернення, якщо ви відчуваєте, що можуть набратись голоси. Прошу запросіть депутатів у зал, я почекаю хвилину. Отже, колеги, я ставлю пропозицію повернутись до проекту Постанови 5540. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги.

За-193 Рішення не прийняте. Шановні колеги, ми говорили з головою комітету, що можна буде доопрацювати і можна буде перевнести і поставити на голосування. На сьогодні проект Постанови 5540 є відхиленим. Ми будемо доопрацьовувати і будемо знову пропонувати у зал для того, щоб ми могли прийняти рішення. блок питань важливий, але голова комітету Григорій Немиря просить перенести цей блок питань, щоб не поставити під ризик надзвичайно важливі питання, які стоять на порядку денному. Я думаю, ми всі з повагою до голови комітету, до цієї роботи, яка була проведена комітетом, ми їх перенесемо, поставимо в інший день на розгляд. І таким чином блок питань, який стосуються прав внутрішньо переміщених осіб, переносить на інший день. І у зв'язку з тим на сьогодні порядок денний є вичерпаний. Я всіх закликаю провести активну і плідну роботу у комітетах, завтра буде важливий і відповідальний день. Щоб ми завтра змогли активно попрацювати, прошу максимально ефективно працювати у комітетах. І, шановні колеги, ранкове засідання Верховної Ради України оголошую Ми сьогодні прийняли важливий блок законопроектів по ратифікації. Весь план, який в нас був, він був підтриманий і затверджений. І, я сподіваюсь, завтра буде така ж продуктивна і ефективна робота парламенту. Дякую вам. До побачення. Гарної роботи в комітетах.